На заседанието присъстваха: Асен Василев – министър на финансите; професор Борис Грозданов – председател на Фискалния съвет; представители на синдикатите и работодателските организации. Законопроектът беше представен от министър Асен Василев, който подчерта, че предложената актуализация на държавния бюджет за 2021 г. отразява по-благоприятни от първоначално заложените разчети по приходите и цели обезпечаване на необходимия финансов ресурс за адресиране на рисковете от нова вълна на пандемията от COVID-19 през есента, обезпечаване на средства за нормалното функциониране на някои бюджетни системи, в това число на Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи и други. Със Законопроекта са предвидени и промени в бюджетните взаимоотношения – има се предвид трансфери по държавния бюджет, които кореспондират на предложените промени в съответните бюджети на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

допускани за международната среда. Повишени са очакванията за развитието на световната икономика, като глобалният икономически растеж вече се очаква да достигне 5,5%. Икономическите показатели в края на 2020 г. и в началото на 2021 г. показват голяма адаптивност на бизнеса и домакинствата към работа в условията на физическо дистанциране, което се отразява в по-добра от очакваното икономическа динамика въпреки сериозните ограничителни мерки. Възстановяването на търсенето в глобален план, активизирането на ваксинационния процес във водещите икономики и очакванията за достигане на дългосрочно решение на здравната криза, наред с обявените значителни по размер фискални пакети за справяне със ситуацията, са основните фактори за положителната ревизия в прогнозата за световната икономика. Допусканията за европейската икономика са понижени спрямо есенната прогноза, но промяната се дължи на доброто икономическо представяне в края на 2020 г. и съответно, по-ниския годишен спад и по-високата база през изминалата година. Очаква се икономиката на Европейския съюз да нарасне с 3,9% през 2021 г. След регистрирания през първото тримесечие на годината спад икономическата активност се възстановява през второто тримесечие и се очаква да се ускори през втората половина на текущата година. Основни макроикономически показатели на актуализираната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите за 2021 г.: Брутен вътрешен продукт. През 2021 г. реалният растеж на БВП се очаква да нарасне 3,5%, поради подобряване на очакванията за динамиката на вътрешното търсене. Потреблението на домакинствата се е повишило с 2,8% през първото тримесечие при първоначални очаквания за спад поради наложените ограничителни мерки за разпространението на COVID-19. През следващите тримесечия потреблението на домакинствата ще се повиши, което се очаква да доведе до годишен растеж от 3,6%. Инвестициите ще останат потиснати поради все още високата несигурност. Пазар на труда. Растежът на броя на заетите в икономиката е оценен на 0,3%, а средногодишният коефициент на безработица – на 5,3%. Въпреки подобрените очаквания за растежа на БВП през годината, корекцията в динамиката на заетите е в посока по-нисък ръст в сравнение с предишната прогноза, докато коефициентът на безработица е слабо завишен с 0,1 процентни Въпреки корекциите в прогнозата, очакванията за заетостта през 2021 г. са свързани със запазване на положителната динамика, което ще се дължи на началото на възстановяването на икономиката през 2021 г., като годишното увеличение на заетостта ще се прояви особено отчетливо през третото и четвъртото тримесечие на годината. Инфлация. Към настоящия момент очакванията са за по-силно поскъпване на петрола и неенергийните суровини през 2021 г. в сравнение с допусканията през есента. Нарастването на общото равнище на потребителските цени се очаква да се ускори до 3,3% в края на 2021 г., като за сравнение очакванията в есенната прогноза са за инфлация в края на годината от 2,8%. Средногодишната инфлация през 2021 г. се очаква да бъде 2,0%. Причините за прогнозираните по-високи разчети по приходите за 2021 г. са, от една страна, подобрението при голяма част от макроикономическите индикатори спрямо прогнозираните от есента на 2020 г., което се потвърждава и от актуализираната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите, и от друга, усилията на приходните администрации за повишаване на събираемостта на приходите и борба с данъчните престъпления, контрабандата, недекларираните доходи и други. Прогнози за приходите на база на актуализираната макроикономическа прогноза очертават преизпълнение на разчетите към Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., което се свързва с положителното развитие при вътрешното потребление, вноса, износа, цените на енергоносителите, ръста на компенсациите на наетите и други ключови индикатори, които имат положително влияние върху приходната част на бюджета. Прогнозираното подобрение на приходите по държавния бюджет е в размер на 1,3 млрд. лв., което представлява 1,1% от БВП, като при основните данъци основните данъци в актуализираните разчети към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. е, както следва: 1. от данък върху добавената стойност – увеличението е от 800 милиона; 2. от данъка върху доходите на физически лица – увеличението е с 300 милиона; 3. от корпоративни данъци – увеличението е с 200 милиона; нетно намаление в други позиции на данъчните приходи в размер на 27,2 млн. лв. поради променени оценки на данъчните администрации за прогнозните постъпления в Годишния план. В частта на неданъчните приходи по държавния бюджет е отразено увеличение в размер на 30,7 млн. лв., в това число 25 милиона по централния бюджет от преизпълнение на приходите от държавни такси поради погасени стари задължения на ВиК дружествата по Закона за водите. Приходите по бюджетите по бюджетите на социалноосигурителните фондове, които се отразяват в общите приходи по Консолидираната фискална рамка, също се очаква да бъдат по-високи с над 0,3 или с 300 млн. лв., което представлява 0,3% от прогнозния брутен вътрешен продукт. В допълнение, положителен ефект върху приходите по консолидираната фискална програма оказват и очакваните по високи от планираните постъпления в Националния фонд по Механизма за възстановяване и устойчивост за 2021 г., които се дължат на увеличението на размера на предварителното префинансиране от 10% на 13%. За целите на изчислението на аванса е използвана максималната сума, предвидена за България по грантовата схема на Механизма за възстановяване и устойчивост, като очакванията са тези приходи да бъдат получени през месец декември 2021 г. Това увеличение се отразява в подобряване на разчетите в частта на постъпленията от приходи от помощи и дарения по консолидираната фискална програма за 2021 г. в размер на около 400 млн. лв. Посочените основни рискове пред изпълнението на актуализираните прогнози на приходите от данъци за 2021 г. са свързани с евентуални отклонения в използваните макроикономически допускания, степента и скоростта на икономическото възстановяване в страната и при външноикономическите ни партньори, както и с развитието на пандемията от COVID-19 през периода до края на годината. Рисковете по отношение на предварителното финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост са свързани с потенциално забавяне при одобряването на плана за България и изместване на първите плащания за 2022 г. За обезпечаване на ресурс за продължаване на действащите към момента мерки, за нови такива, както и за покриване на недостиг на средства в някои бюджетни системи в разчетите по Законопроекта е предвиден ресурс в размер

разпределението на който подробно е разписан в § 1 относно чл. 1, ал. 5 от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. В допълнение по централния бюджет са предвидени средства в размер на 25,0 млн. лв. за финансиране на инвестиционни проекти в сектор „Управление на водите“ за сметка на преизпълнението на приходите от такси, глоби и санкции по чл. 196, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Закона за водите и 0,4 млн. лв. по Туининг проект МК 18 IPA FI 03 20 със Сметната палата на Република Северна Македония, които са за сметка на постъпили приходи във връзка с изпълнението на Проекта.

1. Допълнителни разходи за подпомагане на бизнеса и програми за заетост. За справяне с неблагоприятното въздействие на COVID-19 върху икономиката се предвижда осигуряване на средства за подпомагане на бизнеса и програми за заетост в размер до 400,0 млн. лв. Подкрепата за бизнеса е наложително е наложително да продължи до края на 2021 г. с цел запазване на съществуващата заетост на работници и служители чрез осигуряване на финансов ресурс на работодатели от засегнатите сектори и икономически дейности вследствие вследствие на пандемията от COVID-19. 2. За Министерството на труда и социалната политика предвидените със Законопроекта допълнителни средства са предназначени за мерки и социална подкрепа на правоимащите лица и семейства с оглед недопускане на социално напрежение в сложната епидемична и икономическа обстановка в страната. Средствата са в размер до 222,4 млн. лв., като индикативното разпределение по основни направления е, както следва: 34,8 млн. лв. – за обезпечаване на нова целева мярка за компенсиране на ниския размер на дохода на най-уязвимата възрастова група пенсионери, които не работят,

Поради законови ограничения на този етап се предлагат със Законопроекта текстове, регламентиращи условията и реда за отпускане на месечната финансова подкрепа на пенсионерите за 2021 г. Целта е подкрепа на пенсионерите като най-уязвима група за недопускане изпадането им в крайна бедност. - 30,0 млн. лв. – за обезпечаване разходите за изплащане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст за периода октомври-декември 2021 г., на на база очаквано продължаване на извънредната епидемична обстановка и запазване на средномесечния брой подпомогнати семейства през предходния есенно-зимен период на кризата с COVID-19. 85,6 млн. лв. – за обезпечаване разходите за целеви помощи за отопление, при очакван около 17% ръст на броя потребители за сезон 2021/2022 г. до достигане на 333 000 броя ползватели на помощта при определен месечен размер на помощта от 104,71 лв., както и за увеличението на цената на енергоносителите, считано от 1 юли 2021 г.

от началото на 2021 г., при заложен средномесечен брой на ползвателите от 36 500 и при съобразяване със средната стойност на брой часове на месец за един потребител, ръста на минималната работна заплата от 610 лв. на 650 лв. и съобразно извършените законодателни промени за запазване на коефициента 1,2 от размера на минималната часова работна заплата за 2021 г. и запазване кръга на правоимащите лица и броя часове. За Министерството на здравеопазването се предлага да се предвиди в централния бюджет за 2021 г. допълнителен финансов ресурс в размер до 200,1 млн. лв. за осигуряване на мерките в областта на здравеопазването, свързани с преодоляването на пандемията, индикативно разпределен, както следва: - 46,5 млн. лв. за закупуване на допълнителни 1 533 037 дози ваксини в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19. 118,9 млн. лв. – за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за поставяне на ваксини срещу COVID-19 на здравно неосигурените лица. 14,7 млн. лв. – за закупуване на лекарствен продукт Veklury (Ремдесивир), предназначен за лечение на COVID-19 при пациенти с пневмония, нуждаещи се от допълнителен кислород. 7,5 млн. лв. – за осигуряване на моноклонални антитела за лечение на COVID-19 по съвместни процедури за обществените поръчки на Европейската комисия. 12,5 млн. лв. – за създаване на резерв от лекарствени продукти за лечебните заведения за лечение на системен възпалителен отговор и възникнали вследствие на COVID-19 при хоспитализирани пациенти. 4. По централния бюджет за произвеждане на избори през 2021 г.

първостепенни разпоредители с бюджет, имащи отношение към изборния процес, при допускане за произвеждане на избори за президент в два тура. Същите ще бъдат одобрени от Министерския съвет с отделна план-сметка. 5. За Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието. Спокойствието на българските граждани, обезпечаването на сигурността на органите на съдебната власт и успешната охрана на местата за лишаване от свобода са обективна функция от ефективната работа и взаимодействието на всички структури в системата на обществения ред, включващи силите и средствата на Министерството на вътрешните работи, както и на служителите на Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието, които имат своето важно място и роля за стабилността и сигурността на обществото. В тази връзка се налага покриване на недостига от средства за персонал в системата на Министерството на вътрешните работи в размер до 45,0 млн. лв. По този начин ще се възстановят удържаните през текущата година средства за персонал, като това ще осигури изплащането на възнагражденията до края на годината на заетите в системата на Министерството на вътрешните работи.

За Министерството на регионалното развитие и благоустройството са отделени средства в размер до 100,0 млн. лв. за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа, в това число на приоритетни пътни участъци, нуждаещи се от извършването на спешни аварийно-ремонтни дейности, с цел подобряване цялостната пътна инфраструктура и предотвратяване нарастването на броя на пътните инциденти. За Комисията за енергийно и водно регулиране са предвидени средства в размер до 16,3 млн. лв. за изплащане на дължимите суми от Комисията за енергийно и водно регулиране в изпълнение на съдебни решения от 2021 г. За Програма за подпомагане на въздушните превозвачи предвидените средства до края на 2021 г. са в размер до 30 млн. лв. За Българския институт по метрология са предвидени до 0,8 млн. лв. във връзка с възложените нови функции по Закона за хазарта и Изборния кодекс. За увеличение на средствата в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Остатъкът от средства в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия е почти напълно изчерпан към момента, което може да доведе до недостиг на средства до края на годината. Поради тази причина са предвидени 35 млн. лв., с които да бъде увеличен резервът по централния бюджет за евентуални плащания до края на годината. Със Законопроекта са предложени и промени в бюджетните взаимоотношения (трансфери) – нето по държавния бюджет в общ размер на 152,7 млн. лв. Увеличението на бюджетните взаимоотношения, в частта им за бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса са свързани с предложените промени по тези бюджети с проектите за тяхната актуализация.

Допълнителен натиск върху разходите оказва необходимостта от увеличение на средствата, предвидени за годината за изплащане на вноската на Република България в общия бюджет на Промяната в разчетите е свързана с комбинираното въздействие на изменения в разходната и приходната политики на Проектите на коригиращи бюджети на Европейския съюз очертават необходимост от обезпечаване на допълнителен ресурс в размер на 103,5 млн. лв., с който да бъде увеличен разчетът

Отразявайки предложените промени в общата бюджетна рамка по консолидираната фискална програма, се очаква подобрение на бюджетното салдо на касова основа до 4 604,2 млн. лв. При актуализираните разчети към консолидираната фискална програма бюджетното салдо за сектор „Държавно управление“, изчислено на базата на европейската методология ЕСС 2010, достига дефицит от 5,8%. На база на изложеното може да се обобщи, че със Законопроекта се търси баланс между необходимостта от осигуряване на допълнителни средства за приоритетни и неотложни политики до края на годината при вече напълно изчерпани източници за тяхното обезпечаване в рамките на разчетите по Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., и възможностите на приходната част на бюджета да осигури тяхното финансиране. Прегледът на параметрите по бюджетното изпълнение към полугодието и подобрените очаквания при голяма част от макроикономическите индикатори дават основание да се очаква, че преизпълнението на приходите, което се очертава в годишен план, може да посрещне тези допълнителни разходи, без това да доведе до влошаване на бюджетната позиция на касова основа спрямо първоначално заложените целеви стойности. В тази връзка със Законопроекта не се предлагат промени в одобрените ограничители по отношение на емисиите и размера на държавния дълг за годината. Представителите на работодателските и синдикалните организации изразиха принципна подкрепа за актуализацията на държавния като от Конфедерацията на независимите синдикати в България настояха да бъде продължена подкрепата за мярката 60/40 в модифициран вариант, както и да бъдат предвидени допълнителни разходи от приблизително 80 млн. лв. за покриване на натрупани загуби от обществения надземен транспорт от пандемията. След проведеното обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет в Комисията по бюджет и финанси се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:

да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 46-102-01-4, внесен от Министерския съвет

Може да представите Доклада и в резюме.

на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 46-102-01-4, внесен от Министерския съвет на 2 август 2021 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на извънредно заседание, проведено на 24 август 2021 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република На заседанието присъстваха: Гълъб Донев, заместник министър-председател по икономическите и социалните политики; Иван Кръстев, заместник-министър на труда и социалната политика; Ивайло Иванов, управител на Националния осигурителен институт; Драгомир Драганов, директор на дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“ в НОИ; Мария Минчева, заместник-председател на Българска стопанска камара; Щерьо Ножаров, икономически съветник в Българска стопанска камара; доктор Мария Петрова, главен секретар на Съюза за стопанска инициатива; Асия Гонева, национален секретар на КНСБ. Законопроектът беше представен от господин Гълъб Донев. Той заяви, че ще направи своето изложение по отношение на допълнителните разходи и приходи на Министерството на труда и социалната политика, както и за мерките и политиките, които трябва да бъдат продължени за времето до края на 2021 г. Той заяви още, че Министерството на труда и социалната политика подкрепя предвидените със Законопроекта допълнителни средства за мерки и социална подкрепа на правоимащите лица и семейства с оглед на недопускане на социално напрежение в сложната епидемична и икономическа обстановка в страната по основни направления, както следва: I. Допълнителни разходи за социално подпомагане и подкрепа по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република

Общо извършените разходи към 23 август 2021 г. по механизма лична помощ са в размер 201,9 млн. лв., като месечният разход за месец август достигна 30,8 млн. лв. при 38 882 38 882 ползватели и 40 167 асистенти. Предвид на наблюдавания нарастващ тренд в броя на ползватели от началото на 2021 г., при заложен средномесечен брой на ползвателите от 36 500 и при съобразяване със средната стойност на брой часове на месец за един потребител, се очертава недостиг на финансови средства. При тази хипотеза и предвид на ръста в минималната работна заплата от 610 лв. на 650 лв. и съобразно извършените законодателни промени за запазване на коефициента 1,2 от размера на минималната часова работна заплата за 2021 г. и запазване кръга на правоимащите лица и броя часове – очакваното изпълнение на разходите по механизма лична помощ за 2021 г. е в размер до 331,7 млн. лв. за подкрепа на 42 400 ползватели. Общият разход включва и ангажимента по чл. 13, ал. 2 и ал. 3 от Закона за личната помощ, а именно преотстъпване от ползвателите на механизма лична помощ на средствата по чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане (5,6 млн. лв. – финансирани от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.) и чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване – добавка за чужда помощ на пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост (39,5 млн. лв. – финансирани от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.). държавното обществено осигуряване за 2021 г.). За обезпечаване разходите по механизма лична помощ по Закона за личната помощ са необходими допълнителни средства по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. в прогнозен размер 72 млн. лв. при запазване на ръст (до 600 – 1000/на средномесечна база) и достигане до 42 400 ползватели до края на Разходи за целеви помощи за отопление по Наредба № 07-5/2008 г. на министъра на труда и социалната политика и Закона за социално подпомагане: държавния бюджет на Република България за 2021 г. са утвърдени средства по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за финансиране на целевите помощи за отопление в размер 131,2 млн. лв. С Постановления № 113, № 177 и № 192 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни допълнителни разходи и трансфери по бюджетите на Министерството на здравеопазването за здравни разходи за COVID-19 и държавното обществено осигуряване за добавки по 50 лв. на пенсионерите за месец юни за 2021 г. са намалени

е 88,74 млн. лв. Към 23 август 2021 г. са подадени общо 233 405 броя заявления. При очакван до 17% ръст на броя потребители за целеви помощи за отопление за сезон 2021/2022 г. до 333 000 лица и семейства и определения нов месечен размер на помощта 104,71 лв. и общо 523,55 лв.

за еднократно изплащане на пълния размер на помощта от Агенцията за социално подпомагане. За обезпечаване разходите за целеви помощи за отопление са необходими допълнителни средства по бюджета на Министерството на труда и социалната за еднократно изплащане на пълния размер на помощта – 523,55 лв., при достигане на 333 000 броя ползватели на помощта. 3. Разходи за месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. са одобрени 73 млн. лв. за изплащане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст. Общо извършените разходи към 31 юли 2021 г. на база отчетните данни на Агенцията за социално подпомагане са в размер 57,1 млн. лв. за 18 210 средномесечен брой семейства. При обявяване на извънредна епидемична обстановка до края на 2021 г. очакваното изпълнение на разходите за 2021 г. ще бъде в общ размер на 103 млн. лв. лв. По бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. са необходими допълнителни средства в прогнозен размер 30 млн. лв. за обезпечаване разходите за изплащане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст за над 20 000 средномесечен брой семейства за периода за над 20 000 средномесечен брой семейства за периода октомври-декември 2021 г., на база очаквано продължаване на извънредната епидемична обстановка и запазване на средномесечния брой подпомогнати семейства през предходния есенно-зимен период на кризата с COVID-19. Към момента по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. са намалени

от 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. Общо необходимите допълнителни средства по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. на база действащото законодателство и своевременно разплащане в рамките на бюджетната 2021 г. са в размер 187,6 млн. лв. към момента, от тях: - 72 млн. лв. за разходи по механизма лична помощ по Закона за личната помощ; - 85,6 млн. лв. за разходи за целеви помощи за отопление; - 30 млн. лв. за разходи за месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. 4. Законово регламентиране и създаване на нова месечна финансова подкрепа за пенсионери с доход от пенсия до 369 лв.: Месечната финансова подкрепа е целева мярка за компенсиране на ниския размер на дохода на пенсионери над 65 години до линията на бедност. Тя е част от системата мерки, с които се поставя началото на процеса на изваждане на пенсионерите от бедност като основна рискова група, което е приоритет в съответствие и с препоръките на Европейската комисия. Механизъм на доплащане: - Финансовата подкрепа ще се предоставя на пенсионери на възраст над 65 години, които не работят, и размерът на получаваните от тях пенсии заедно с компенсациите и добавките към тях не надвишава линията на бедност, която за 2021 г. е 369 лв.; - Подкрепата ще бъде под формата на доплащане на разликата между получаваните пенсии и линията на бедност; - Доплащането ще се осъществява след преценка на реализираните доходи в семейството, в което има пенсионери от целевата група; - Доходната граница в тези случаи се определя на базата на линията на бедност и броя на пенсионерите, като се отчита реализираният доход от предходния месец на подаване на заявление-декларация. Право на подкрепа ще имат лицата, ако реализираният

Изплащането на финансовата подкрепа се осъществява от Агенцията за социално подпомагане въз основа на подадено от лицата заявление-декларация в съответните териториални дирекции по настоящ адрес и след осъществяване на служебна проверка проверка за установяване на фактите и обстоятелствата, които са свързани с отпускането. Броят на пенсионерите, които ще получат доплащане, е 413 156. Размерът на финансовата подкрепа месечно ще се определи в зависимост от реализирания от пенсионера доход през съответния месец. Размерът на необходимите бюджетни средства на средномесечна база е до 18 млн. лв. (Тези данни са на Националния осигурителен институт). Бюджетният разход е до 54 млн. млн. лв. общо за периода

държавния бюджет на Република България за 2022 г. Трябва да се има предвид, че необходимите средства за осигуряване на мярката ще се редуцират значително след получаване на информация от Трябва да се има предвид, че необходимите средства за осигуряване на мярката ще се редуцират значително след получаване на информация от НОИ за работещите пенсионери, както и в зависимост от семейните конфигурации на пенсионерите. При включване на пенсионерите над 65 години броят на правоимащите се очаква значително да намалее във връзка със семейни конфигурации, при които ще има превишение на доходната граница за семейството – работещи, по-малко необходими средства за доплащане.

2021 г. за обезпечаване разходите за новата месечна финансова подкрепа за пенсионери с доход от пенсия до 369 лв. за близо 413 хиляди пенсионери са в прогнозен размер до 34 млн. лв. за изплащане на разходите за месеците октомври и ноември 2021 г., съответно през ноември и декември

За продължаването на мярката 60/40, нормативно регламентирана с ПМС № 151 от 2020 г. и неговите изменения и допълнения, от август до края на 2021 г. при сегашните нормативно определени параметри са необходими около 60 млн. лв. месечно, или общо около 300 млн. лв. Средствата са включени в Проекта

1 458,2 млн. лв., получени от над 13 000 работодатели за запазената заетост на над 311 000 работници и служители. Без тази мащабна мярка нямаше да бъде достигнато най-ниското равнище на регистрирана безработица в страната – 5,04%, в началото на август. На този етап не се предвиждат промени в мярката 60/40, с които тя да стане по-малко достъпна и да се намалят съществено необходимите суми. С цел съсредоточаване подпомагането на най-засегнатите бизнеси вече бяха направени подобни промени, като за фирмите със спад от 30 до 40% субсидията е 50% от осигурителния доход, а за тези със спад над 40% остава 60%. Действието на мярката е нормативно

като ефективна за фирмите от секторите, които не преустановяват дейност, но имат намалени приходи поради влошаване на условията за бизнес – намалени поръчки, ограничен туристопоток, ограничаване на броя клиенти в заведенията, затруднени доставки В условията на ново увеличаване на заболеваемостта негативните ефекти от пандемията не се очаква да бъдат преодолени, нещо повече – те може да се засилят отново. Без тази подкрепа за бизнеса той ще прибегне към съкращения на персонал – около 80 000 нови в резултат на което регистрираната безработица ще се увеличи и ще достигне около 7,5%. Същевременно тези лица ще започнат да получават обезщетения за безработица и разходите на НОИ ще нараснат. Наред с това ще има силно изразен негативен ефект за бизнеса, който няма да разполага с персонал при нормализиране на обстановката и няма да може да възобнови бързо предкризисния обем на производство и оказване на услуги. В условията на несигурна икономическа обстановка съкратените лица не чакат да се върнат на старите си работни места, а се насочват към такива места, които са по-малко зависими от пандемията, позволяват дистанционна работа и сигурни доходи. 2. Компенсации за запазване заетостта на наети лица при работодатели с временно временно преустановена дейност в определени икономически сектори, при които се наблюдава интензивно разпространяване на коронавируса. През месец август 2021 г. се наблюдава покачване на броя на заразените с коронавирус, коронавирус, което е предпоставка за навлизането на България в началото на четвъртата епидемиологична вълна. Според актуалните данни за разпространението на COVID-19 през последните няколко седмици, особено в големите градове в страната, случаите на заразени с вируса значително започнаха да се увеличават. Очакванията на бизнеса

случай че се стигне до ограничаване дейността на предприятия в отделни сектори и на самоосигуряващи се лица вследствие на влошаване на епидемиологичната обстановка в страната, предвид и липсата на средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, ще се стартира нова мярка чрез Агенцията по заетостта – „Запази ме плюс“ за подкрепа на 35 000 заети лица, 6000 работодатели и около 330 самоосигуряващи се лица в периода

към ДОО за 2021 г. в общ прогнозен размер са 400 млн. лв. От тях за обезпечаване разходите за изплащане на мярката 60/40 в прогнозен размер 300 млн. лв. и за изплащане на компенсации за запазване заетостта на наети лица при работодатели и самоосигуряващи се лица с временно преустановена дейност в определени икономически сектори в прогнозен размер от 100 млн. лв. за общо около 115 000 заети лица, 6000 работодатели и около 330 самоосигуряващи се лица. В Комисията бяха самоосигуряващи се лица. В Комисията бяха получени становищата на Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на независимите синдикати в България и КТ „Подкрепа“. Всички организации заявяват принципна подкрепа за Законопроекта.

Националният съвет за тристранно сътрудничество е постигнал единодушна подкрепа. В проведената дискусия взеха участие народните представители Деница Сачева и Георги Гьоков. Народните представители заявиха, че подкрепят по принцип актуализацията на бюджета на държавата, но имат и конкретни забележки, които ще внесат като предложения между първо и второ гласуване на Законопроекта. Господин Гълъб Донев отговори на поставените му въпроси от народните представители. В дискусията взе участие представителят на Съюза за стопанска инициатива доктор Мария Петрова. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 14 гласа „за“, без гласове „против“ и 4 гласа „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република

Кратичко – основните моменти от Доклада. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър Василев! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България

На свое заседание, проведено на 24 август 2021 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., г., № 46-102-01-4, внесен от Министерския съвет на 2 август 2021 г. На заседанието присъстваха: министърът на здравеопазването доктор Стойчо Кацаров, управителят на Националната здравноосигурителна каса професор доктор Петко Салчев, представители на Министерството на здравеопазването, Националното сдружение на общините в Република България, съсловните организации в сферата на здравеопазването, синдикатите и пациентските организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от доктор Стойчо Кацаров, който запозна народните представители с основните финансови параметри, заложени в измененията и допълненията на държавния бюджет. Той посочи, че, предвид създалата се извънредна епидемична обстановка в страната в резултат на пандемията от COVID-19 и очакванията развитието на пандемията да продължи, се предлага в бюджета за 2021 г. да се предвидят допълнителни финансови средства в размер на до 200,1 млн. лв. за осигуряване на мерките в областта на здравеопазването, свързани с преодоляването на пандемията. съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19 и в изпълнение на Решение № 336 на Министерския съвет от 9 април 2021 г. се предвижда закупуването на допълнителни 1 533 037 037 дози ваксини на Pfizer/BioNTech на стойност 46,5 млн. лв., като тези допълнителни количества ще осигурят достатъчно ваксини от този вид до края на 2021 г. Средствата за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за поставяне на ваксини срещу COVID-19 на здравно неосигурените лица, са в размер на 118,9 на 118,9 млн. лв. Доктор Кацаров уточни, че предвид удължения срок на извънредната епидемична обстановка до 31 август 2021 г., както и очакванията развитието на пандемията да продължи, е необходимо да се осигури финансов ресурс за изплащането на допълнителните възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, пряко ангажиран с дейности, свързани с COVID-19, в размер на до 113,9 млн. лв. Той допълни, че средствата са определени на база допусканията за броя медицински и немедицински персонал, който има право да получава допълнителни възнаграждения при актуализиране на методиката, отчитане на динамиката на заболеваемостта през периода, количеството реално положен труд и гъвкавост при прилагане на показателите за отчитане на база потвърден случай от COVID-19. Размерът на средствата до края на 2021 г. са изчислени по актуализирана методика, която е в сила от 1 юли 2021 г., при допускане, че до края на годината действа извънредна епидемична обстановка и при очаквания за повишаване на заболеваемостта след месец септември. Предвиждат се и 5 млн. лв. за поставяне на ваксини на здравно неосигурени лица за периода от месец юли до месец ноември при цена от 10 лв. на ваксинация. За закупуване на лекарствен продукт Veklury (Ремдесивир), предназначен за лечение на COVID-19 при пациенти с пневмония, нуждаещи се от допълнителен кислород, е определен финансов ресурс от 14,7 млн. лв. С предвидените средства ще бъдат осигурени около 6000 флакона месечно или 18 000 флакона за периода от месец октомври до месец декември 2021 г. Министър Кацаров поясни, че се предвиждат 7,5 млн. лв. за осигуряване на моноклонални антитела за лечение на COVID-19 по съвместни процедури за обществените поръчки на Европейската комисия. С тези средства ще бъде закупено минимално количество от лекарствения продукт, което да осигури лечение на около 3000 пациенти. Със Законопроекта се предлага създаването на резерв от лекарствени продукти за лечебните заведения за лечение на системен възпалителен отговор и протромботични състояния, възникнали вследствие на COVID-19, при хоспитализирани пациенти в съответствие с приетия Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2, като предвидените за това средства са в размер на 12,5 млн. лв. Резервът от лекарствени продукти ще гарантира обезпечаване нуждите на лечебните заведения, в случай че се стигне до забавяне на доставките поради налагането на ограничения и затрудненото движение на стоки, което може да се отрази върху снабдяването на съответните лекарствени продукти, необходими при лечението на COVID-19. Представителите на Националното сдружение на общините в Република България информираха народните представители, че в контекста на разрастващата се пандемия от COVID-19 следва да се направят известни промени в текстовете на предлаганите разпоредби, които да отговорят които да отговорят на затруднената ситуация в страната. Беше посочено, че конкретните предложения са подробно изложени в писменото им становище, като се изрази надежда, че те ще бъдат обсъдени и възприети между първо и второ гласуване на Законопроекта. В писменото становище на Българската асоциация за закрила на пациентите се посочва, че в предлаганите изменения и допълнения не са предвидени средства за всеобхватна информационна ваксинационна кампания за насърчаване на ваксинацията срещу COVID-19, предвид факта, че България е на последно място в Европейския съюз по процент ваксинирани от населението. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването поставиха конкретни въпроси във връзка с методологията за разпределението на средствата за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, необходимостта от осигуряване на моноклонални антитела за лечение на COVID-19, закупуването на допълнителни количества ваксини и обективната възможност за своевременното им прилагане и относно липсата на предвидени средства за национална информационна кампания за насърчаване на ваксинацията срещу COVID-19 сред населението. Беше подчертано, че между първо и второ гласуване на Законопроекта следва да се обсъдят основните проблеми и да се потърсят възможностите за тяхното разрешаване в полза на всички български граждани и на участниците в системата на здравеопазването. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ – 13, без „против“, „въздържал се“ Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.,

по енергетика и климат обсъди и гласува Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 46-102-01-4, внесен от Министерския съвет на 2 август 2021 г. На заседанието присъстваха госпожа Виолета Лорер – заместник-министър на финансите, и господин Иван Иванов – Председател на Комисия за енергийно и водно регулиране. Общата рамка и приоритетите в Законопроекта за изменение и допълнение на бюджет 2021 бяха представени от

до 16,3 млн. лв., предвидени за изплащане на дължими суми от Комисията в изпълнение на съдебни решения от 2021 г.

са образувани 49 административни дела. С исковите молби се претендират имуществени вреди под формата на пропуснати ползи, произтичащи от отмяната на т. 7 от Решение № Ц-10 от 30 март 2011 г. и Решение № Ц-5 20 февруари 2015 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. По 4 дела Върховният административен съд се е произнесъл с решение, с което осъжда напълно или частично КЕВР да изплати дължими суми общо в размер на 16,3 млн. лв. в изпълнение на съдебни решения в полза на „Варуна“ АД, „Пи Ес Контракт“ ЕОО, „Кей Джи Инвест Холдинг“ ЕООД и „Еко Енерджи“ АД. В Заключителните разпоредби на Законопроекта се прави предложение за изменения и допълнения в Закона за енергетиката. Чрез тях стойността на получаваното от членовете на Комисията и служителите на Комисията за енергийно и водно регулиране представително облекло се ограничава на стойност не по-висока от тази, определена за държавните служители. Допълнително се преустановява възможността за получаване на парични награди от служителите на Комисията, аналогично на разпоредбите за държавните служители. Разходите за допълнителните възнаграждения на КЕВР се определят в размер не повече от 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджета на Комисията. на Комисията. По предложения законопроект мнение изразиха народните представители Делян Добрев, Иван Хиновски, Мартин Димитров, Минчо Христов и Георги Попов. Беше повдигнат въпросът за допълнителните средства за осъдителни решения срещу КЕВР, дали предвидените средства покриват главницата по задълженията, или само лихвите. Заместник-министър Лорер отговори, че това са средства, с които ще се покрие главницата.

„въздържал се“ – 6 гласа. В резултат на проведеното гласуване Комисията по енергетика и климат предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване

С това приключихме с докладите на комисиите. Давам думата на министъра на финансите за становище на вносител в рамките на 10 минути.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми колеги! Както чухме от комисиите, основните параметри на бюджета са, както следва: тази година очакваме да се реализира допълнителен приход от 1 милиард 331 милиона по държавен бюджет – 230 милиона към бюджета на ДОО, 105 милиона към НЗОК и отделно допълнителен приход от 424 милиона по Плана за възстановяване – авансовите средства, които получаваме от Европейския съюз или общо по консолидираната фискална програма допълнителни приходи от малко над 2 млрд. лв. Тук е мястото да благодаря на всички български фирми и всички български работници, затова че в една изключително тежка година успяха да произведат повече и да платят повече данъци, така че този приход да го има. Защото ние сме тук да разпределим този приход по възможно най-честния и най-пестеливия начин, така че да подпомогнем фирмите, работниците и българските граждани да посрещнат потенциално тежката криза, която се задава. Но, ако те не бяха събрали този приход и не бяха платили тези данъци, ние трябваше да увеличаваме дефицита, да взимаме допълнително дълг и да натоварваме държавния бюджет. В момента сме в състояние да посрещнем тежките кризи, без да увеличаваме дълга, като намалим дефицита с 0,3% и като успеем напълно да финансираме всички системи, които имат нужда от финансиране до края на годината. Финансирането е разпределено, както следва: 575 милиона за социални разходи, които включват увеличение на пенсиите за всички пенсионери средно с 12,5%, или 64 лв.; подкрепа за отоплението – допълнителна подкрепа, извън предвидената в бюджета; допълнителна подкрепа по Закона за личните помощници, тъй като има повече ползватели на тази помощ; допълнителна надбавка за пенсионерите, които въпреки увеличението биха останали под линията на бедност, така че да нямаме нито един пенсионер под линията на бедност в рамките на тази година и приемайки този законопроект, и подкрепа на родителите на деца до 14 години, ако се наложи да затваряме пак училища и детски градини, така че да има достатъчно средства и за тях. Имаме и 430 милиона подкрепа за бизнеса, както следва: 30 милиона подкрепа за авиопревозвачите; 400 милиона подкрепа, която се раздава на база изработени критерии от работна група към министъра на труда, социалната и демографската политика –вицепремиера, като около 240 милиона най-вероятно ще отидат за мярката 60/40, и остават 160 милиона, по които се работи по най-разнообразни мерки в секторни политики, така че да могат да бъдат подпомогнати и другите засегнати сектори. Напълно обезпечаваме здравната система с общо над 335 милиона, така че да има пари за медиците на първа линия, да има пари за допълнителните лекарства, които са необходими, да има пари за поставянето на ваксини, така че хората, които все още не са ваксинирани, да могат да бъдат ваксинирани и да има резерв за лекарства за COVID-19, така че той да бъде възстановен. Освен тези разходи сме предвидили 133 милиона допълнително за избори, тъй като, както знаете, тази година имахме вече едни извънредни избори. Надяваме се да нямаме втори. Предвидени са, както чухте преди малко, 16 милиона за Комисията за енергийно и водно регулиране, за да се заплатят главниците и лихвите по загубените дела. Предвидени са 100 милиона за МРРБ, така че да може да се организира зимното почистване и ритмичната работа на Агенция „Пътна инфраструктура“. Освен това се възстановяват средства, взети от буфера на Министерството на вътрешните работи, както и на Министерството на правосъдието. Между първо и второ четене ние ще направим предложение, което ще отправим към председателя на Бюджетната комисия – господин Каримански,

и най-вероятно ще са необходими допълнителни средства. В момента работим с двете министерства, за да уточним техния размер. Това са общите параметри на Закона за изменение на бюджета, който правителството предлага. Този закон е балансиран, той ще помогне на всички нас и на българските граждани да посрещнем задаващите се кризи спокойно и уверено, че има достатъчно ресурс без, както казах, да влошаваме дефицита и без да трябва да взимаме допълнително дълг извън този, който е предвиден в

Ние от „Има такъв народ“ разбираме, че необходимостта от изготвяне на Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. произтича от все по-реалните рискове за нова вълна на пандемията през есента, свързани с бързото разпространение на варианта Делта от COVID 19, бавния темп на масова ваксинация в България, както и изчерпаните ресурси в бюджета за продължаване на социално икономическите мерки за хората, уязвимите групи от населението, и не на последно място, бизнеса и липсата на средства за справяне с предизвикателствата на очаквания мигрантски поток. „Има такъв народ“ по принцип подкрепя актуализацията на бюджета, но с предложения, които ще внесем по надлежния ред. Бихме подкрепили разходването на събраните допълнителни данъчни и неданъчни приходи да се разпределят след одобрение на парламента, за разлика от въведената досега дългосрочна порочна традиция, това да става скрито, без яснота за хората и бизнеса. След допълнителни въпроси, зададени от парламентарната група на „Има такъв народ“, във вторник Министерството на финансите ни представи данни относно макрорамката в номинално изражение както докрая на годината, така и за 2022-а и 2023 г. за консолидираната фискална програма. Тези данни позволиха коректно сравнение с всички представени номинални ръстове в приходите. Предложената актуализация на бюджета отчита променените очаквания по отношение на основните индикатори в макрорамката на бюджета, които съответно са отразени в приходната част. Подкрепяме макроикономическите прогнози, като считаме, че те са по-скоро консервативни. Резултатите от тези промени и ръстът в приходната част се дължат основно от ДДС, както и данък за облагане доходите на физически лица. За съжаление, за пореден път се констатира, че инвестициите в България остават на най-ниското ниво в целия Европейски съюз спрямо брутния вътрешен продукт. Предизвикателствата на ковид пандемията са също и възможност да намерим пътя към по-добро иновативно бъдеще и развитие на индустрията и технологиите чрез стимулиране на научно-изследователската и развойната дейност, ориентирана в реалната икономика. От изключително значение за устойчивото развитие на стопанската дейност са инвестициите в качествено образование на всички нива и синхронизиране на работата на образователните институции териториалното разположение и нуждите на икономическите зони. Ние от „Има такъв народ“ изразяваме притеснение, свързано с риска от неполучаване на предвидените 1,6 млрд. лв. аванс по Плана за възстановяване и устойчивост. При този сценарий разчетите по консолидираната фискална програма няма да доведат до подобрение на салдото на касова основа, а напротив – до влошаване на дефицита от приблизително 5%, или съизразено в пари – 6,2 млрд. лв., и липсата на предвидени компенсаторни механизми. Оптимистичният сценарий е средствата да постъпят едва през месец декември. Тези средства са авансово плащане за разходи, които предстоят, те следва да финансират постигане на бъдещи цели, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост, а не провеждане на други национални политики в настоящия момент. В този смисъл изразяваме резерви относно предвидените от Министерския съвет минимални подобрения по отношение на бюджетното салдо на касова основа. В разходната част – безспорно е нужен и допълнителен ресурс за подкрепа на пенсионерите. Тук е мястото да кажем, че има системно неглижирани групи, като например групата на военноинвалидите, чиито тоест пенсии, не са променяни вече десетилетия. Ще внесем специална добавка за военноинвалидите за актуализация на техните пенсии и социални помощи. сферата на здравеопазването, въпреки противоречията на мерките, едновременно отделяне на средства за голямо количество ваксини и същевременно отделяне на съществен ресурс за лекарствени средства, разбираме, че и двата разхода са неизбежни. От една страна, трябва да изпълним поетите ангажименти за ваксинация, а от друга, сме длъжни да осигурим и средства за лечение. По отношение на средствата за подпомагане на бизнеса считаме, че те следва да бъдат разпределени както за продължаване на съществуващите мерки, така и за подкрепа на нови по-ефективни целенасочени мерки към пряко засегнатите от ковид вълната бизнеси. Съществен момент, който не е отчетен в настоящия бюджет, са средствата, необходими за изплащане на ваучери за храна. Стойността им през 2021 г. беше увеличена от 60 на 80 лв. – това са разходите, които са данъчно допустими, което доведе до бързото изчерпване на предвидените 350 млн. лв. Сумата, необходима до края на 2021 г., са допълнителни около 40 млн. лв. В противен случай 450 хил. потребители – тези данни са от КНСБ, биха останали без месечни ваучери за храна. Неотпускането на тези средства ще доведе до повишени разходи за бизнеса и ще сме в парадоксалната ситуация, че го подкрепяме с 400 млн. лв., но отнемане 40 млн. лв. от планираните за бизнеса средства. предложените промени липсват също и осигурени финансови средства за държавно подпомагане в сектор „Земеделие“, насочени към разрешаване на специфичните проблеми на земеделските стопани чрез прилагане както на мерки с компенсаторен и превантивен характер, така и на мерки за насърчаване на конкурентоспособността на отрасъла и стабилизиране доходите на фермерите в условията на задълбочаващата се пандемия и все по реалните рискове от нова вълна през есента по подобие на 2020 г. така представени в съответствие с действащата временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19. Все още не е много ясно защо дефицитът в сектор „Държавно управление“ не само намалява, а напротив, той се увеличава, въпреки публично представените опити на служебното правителство да блокират и премахнат корупционните практики на ГЕРБ и да запушат някои от течовете в държавните средства. Продължава неефективното управление на предприятията с държавно участие, трупащи големи загуби и възможно най-високо енергоемки. Въпросът тук е защо продължава? Този въпрос трябва да намери отговор. За три месеца би трябвало да се постигне пропорционална икономия от мащаба при прекратяване на корупционните практики, но това не се наблюдава в сектор „Държавно управление“. Останалите разходи за избори, за изплащане на възнаграждения в Министерството на вътрешните работи, издръжка на Министерството на правосъдието, 100-те млн. лв. за текущи ремонти и подготовка за зимния сезон в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, сумите по загубените дела, дължими от КЕВР, сумите към Института по метрология във връзка със законови промени, увеличаване на средствата в резерва за предотвратяване и преодоляване на последици от бедствия, както и вноската на България в Европейския съюз не подлежат на отлагане и те трябва да бъдат изпълнени. В допълнение считаме, че за посрещане на мигрантския натиск би следвало да бъдат предвидени средства за справянето на мигрантския поток, с който предстои да се срещне страната, е от първостепенно значение. Взимането на навременни мерки е ключово за справяне с кризата, очакваме разчетите на ресорните министерства, господин Министър, казахте. И в заключение бих искал да обобщя, че, да, ние от Политическа партия „Има такъв народ“ имаме готовност да подкрепим актуализацията на бюджета, при условие че ще бъдат взети предвид нашите забележки и ще бъдат защитени интересите на всички пропуснати групи, които изразих по-горе. За да оправдаем очакванията на суверена,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Господин Министър, аз съм тук, първо, да заявя позицията на „Демократична България“ по отношение на предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет и да изложа някои от нашите приоритети. Първо, аргументи, с които заемаме тази позиция и, второ, приоритети, които се опитваме да постигаме не само между двете четения, но и живот и здраве, оттук насетне при приемането на бюджети. Първо, парламентарната група ще подкрепи на първо четене предложения законопроект със следните аргументи: Реалността е такава през тази година – 2021-а, че поради известни проблеми в бюджетното планиране на годината, която, разбира се, е изключително странна, така че няма виновни наистина за тази ситуация, при планирането се получава фактическо развитие, при което някои от заложените разходи, които социално беше недопустимо да бъдат спирани и започва да водят към прехвърляне на разходния таван. Съответно разходният таван трябва да бъде увеличен, което може да стане само от нас, народните представители, чрез промяна в Закона за държавния бюджет. На второ място, ние подкрепяме с аргумента, че доста ясна е логиката на разпределянето на промяната в бюджета – няма неща, които да ни усъмняват. Основно имаме три посоки на промяна: здравно насочени разходи, разходи, насочени към подпомагане и компенсация на бизнеса във връзка с проблемите с икономиката около пандемията и, разбира се, социално насочени разходи, основно през пенсионната система. Тази структура изглежда логична и не създава проблеми или подозрения у нас за неефективно изразходване на средствата на българските данъкоплатци. след като ще подкрепим на първо четене обаче, ние запазваме правото си да имаме предложения за корекции в така направеното предложение между двете четения, като нашите предложения, отново без да влизам в някаква конкретика, но ще заявя приоритетите, които ще преследваме, когато ги правим. На първо място, доколкото е възможно по-голяма прецизност за конкретното изразходване на средствата, които се предвиждат като увеличение на разходните тавани, на възможностите за извършване на разходи от страна на държавата и особено ще се опитваме да извлечем най-много информация за какви са очакваните ефекти, доколко обществено ефективни ще бъдат тези разходи, така че възможно най-много да спечели обществото от всеки един похарчен лев. Нещо, което за нас, е перманентен приоритет. На второ място, ние ще се опитваме да увеличаваме чрез предложенията си тази ефективност, като насочваме вниманието точно към онези обществени области, където според нас има най голямо обещание тези разходи да имат максимален ефект. Примерно искаме да обърнем особено внимание на стимулиране на ваксинирането от населението, защото господин Симидчиев ще е доволен от мен – ваксините спасяват живот, и са ключов начин да се намалят и пораженията върху икономиката. Разбира се, имаме и други примери за отнасяне на разходи към групи в българската икономика, които не бяха в достатъчна степен обхванати от досегашните мерки, примерно 60/40. И други подобни, разбира се, приоритети ще включваме. Това е втори основен приоритет. И трети основен приоритет на нашите предложения ще бъде подобряване на структурата на българския държавен бюджет именно от гледна точка на неговото формиране. И тук вече гледаме отвъд годината – 2021-а, ще се опитваме да залагаме основите на едно по удачно бюджетиране в бъдеще време, съобразено със съвременните реалности, по-внимателно планиране на бъдещите бюджети, така че да не се налага отново дори и при такива изключително странни години като тази, да се ревизира бюджетът по средата на годината, защото това не е добре нито за бизнес плановете, нито за бизнес средата, нито пък за средата, в която самите домакинства вземат своите решения. Хубаво е да има една не само правна сигурност, за която едва ли някой е изненадан, че „Демократична България“ ратува в България, но и да има една бюджетна фискална сигурност във всички стопански деятели, така че те да имат по-голяма яснота за средата, в която ще вземат своите решения. И наши предложения ще има в тази посока: да се доизяснява, да се стабилизира структурата на различни обществени публични системи, които се покриват с публични финанси, за да може по устойчиво да се вземат решения в бъдещите години. Това ще са нашите приоритети. Надявам се,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, разбира се, ние трябва да се съобразяваме и с ограниченията, в които се намираме, че това е Проект за актуализация на бюджета. Тук трудно можем да правим подробни макроикономически анализи и фискални анализи от гледна точка на стабилността, разбира се, с уговорката, че трябва да пазим тази стабилност с този проект и да не позволим да я нарушаваме. Разглеждаме актуализация, за която беше ясно, че ще бъде направена. Тя беше заложена още при приемането на бюджет 2021 г., както и се налага заради двата предизборни периода, които преживяхме до момента. Тя можеше да бъде извършена и в края на настоящата година – да се изравнят технически сметките, както ГЕРБ практикуваха в последните години, което категорично не е добър пример за фискална политика, но като че ли свикнахме да правим по три актуализации годишно и вероятно през декември пак ще ни се наложи да направим още една. Актуализация се разглежда в трета предизборна ситуация, най-малкото поради президентските избори. Тя отново има предизборен характер, но и на пръв поглед размита отговорност. Не беше съпроводена с достатъчно аналитична информация и две заседания на Бюджетната комисия помогнаха донякъде този пропуск да бъде отстранен. Актуализацията отваря кутията на Пандора и между двете четения ще се получат множество предложения, които трудно ще бъдат отхвърлени. Подобни предложения с дългосрочен характер има и в сегашната актуализация, но към тях ще се добавят и още, които могат да застрашат дългосрочната фискална стабилност. Тя е предложена във вариант, който не гарантира за какво точно ще бъдат използвани тези 1,2 млрд. лв. Те са разписани като меню в ресторант, но динамично. Цените могат да се променят, а и в крайна сметка да не получим това, което сме поръчали. Въпросът е: кой го поръчва? кой го поръчва? Отговорът е: този, който ще управлява джипката. Да, отново можем да говорим за джипката като символ на раздаване на средства, с иначе легалния инструмент на постановление на Министерския съвет. Всички тези 1,2 млрд. лв. ще бъдат разпределени с ПМС-та и ще стигнат до адресатите с подобни ПМС-та. Какъв ще е размерът ще реши не Народното събрание, а Министерският съвет и е твърде вероятно ние да го научим последни, а сега просто да се иска от нас да оторизираме разходите. Поради тези причини настояваме разходите да бъдат записани като твърди суми в бюджетите на съответните ведомства, за да не остане съмнение, че отново ще бъдат раздавани по модела джипка. В настоящия бюджет съществуват още възможни буфери, които ще следим също с повишен интерес как ще бъдат изразходвани. Това са капиталовите разходи, усвояването на които до момента е 25%, тост до края на юли, а до края на годината едва ли ще надхвърли 70%, тоест близо 2 млрд. лв. може и да не бъдат усвоени, което намалява потенциала за растеж, но те могат да бъдат преразпределени. Покрай казуса с Агенция „Пътна инфраструктура“ може да се наложи парламентът да разгледа решение за извършване на допълнителни разходи и част от този буфер да бъде използван, но там очакваме действия от изпълнителната власт, за което имаме уверение, че ще бъде предприето, тъй като до момента там са предложени 100 млн. лв., които са недостатъчни, но тези средства, които са необходими там – да видим как ще бъде разрешено да бъдат изразходени, могат да доведат до това, че дефицитът на начислена основа да се увеличи и да надхвърли 7% от брутния вътрешен продукт. Наблюдаваме и липсата на някои разходи, които могат и трябва да бъдат направени в този момент, и консервативното планиране на приходите ще позволи, ако го направим по-реалистично между двете четения, тези разходи да бъдат отпуснати. Липсват допълнителни средства за общините. Те също трябва да бъдат подкрепени в сложната пандемична и икономическа ситуация. Липсват средства за дейността, свързана с нарастващия мигрантски натиск, които са значителни, стига, разбира се, да се осъзнае колкото трябва да бъдат те и да се направи необходимата организация, така че събитията да не ни изненадат. Очакваме разчетите на правителството на база на задълбочен анализ на ситуацията. Липсват средства и за сектор „Земеделие“ с оглед непрекъснато променящата се ситуация и изразената готовност за протести от представители на този сектор, така че между двете четения трябва да помислим и за тях. Актуализацията е рискован ход в настоящата ситуация – на предизборен период, липса на мнозинство и липса на отговорност за допълнителните разходи, които ще бъдат извършвани. Тя може да наруши фискалната стабилност, която беше поставена под въпрос още в предходните години, особено през 2020 г. и началото на 2021 г., когато моделът джипка се развихри със страшна сила. Трябва да се постараем актуализацията да не разруши фискалната стабилност, като се стремим да избегнем авантюризма в дългосрочен характер, които не са подсигурени с приходи, а просто залагат на по-големи разходи. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Първо, разбира се, ще декларираме от името на „БСП за България“, че ние ще подкрепим актуализацията на бюджета най-малкото по две основни причини. Първо, в мотивите на правителството са изложени разбираеми причини и аргументи защо се налага актуализация. Второ, доколкото ми е известно, почти няма страна в Европейския съюз, която да не е предприела актуализация на бюджета, поради това че даже и за предното управление трябва да кажем, че беше изключително трудно да се прогнозира как точно ще се развие COVID-19, какви ще бъдат ефектите върху икономиката и социалните дейности както за развитите страни в Европейския съюз, така и за по-слабо развитите от Източна Европа. Франция примерно направи три актуализации на бюджета през 2021 г., а нищо чудно да направят и четвърта актуализация в последното тримесечие. Така че няма нищо страшно в актуализациите, особено при такава динамична и предизвикателна обстановка. Въпросът е дали актуализацията е достатъчна, както и други колеги отбелязаха, дали достатъчно ефективно се използват средствата? Първо, искаме да предупредим, че България – и миналата, и тази година – тук са лошите новини – българската държава е държавата в Европейския съюз, а и много страни извън него, която в най-малка степен подкрепя икономиката и своите граждани.

Второ, покриване на лихви по заеми, банкови гаранции и дялове. Вижте как изглежда България по тези два показателя: Италия по първия показател: 35% – 12%; България – 5,4%;

Да не цитирам за всички страни – членки на Европейския съюз – категоричен е изводът, че в 2019 г., 2020 г., и сега – през 2021 г., българската държава е най-голямата мащеха в Европейския съюз за помощ на бизнеса и на своите граждани. Второ, по отношение на дефицитите и стабилността. Уважаеми колеги, и друг пък сме говорили. Има изисквания на Маастрихт, които би трябвало да се спазват при нормални и при извънредни условия. Истината е, че и преди кризите никога не са спазвани и първите две страни, които ги нарушиха, за съжаление, за бюджетен дефицит, бяха Германия и Франция. А сега вижте какво става да не сме по католици от Папата, пак ще кажа: въобще не става дума, дайте сега да удвояваме бюджетните дефицити или да расте дългът. Пак Ви казвам, че българската държава е мащеха, именно поради тези причини и факти, които Ви излагам. Какви са вторите групи показатели? Бюджетен дефицит. Миналата година България – 3,4%, сега очакваме – 4,4%. Какво правят нашите партньори от Европейския съюз? Испания – 11%; Маастрихт – 3%;

Затова сме мащеха, защото няма как да натискаш бюджетните разходи, да си оставяш бизнеса и домакинствата без достатъчна помощ и да очакваш позитивни резултати. Да, в Дания – дефицитът е само 1,1%, но има една малка особеност, че в Дания здравеопазването и образованието, в това число висшето, са безплатни, лекарствата се покриват до 50 на сто от датската държава, а младежите до 18-годишна възраст ползват безплатна и стоматологична помощ. (Шум и реплики от ГЕРБ.) И данъците им не са плоски – 10%, а плащат 50% данък. Аааа, ама тук Ви обясняваме за плоския данък, но Вие не искате да го промените. Това, което предвижда правителството, е – в по-голяма степен наистина има завишения спрямо заложеното в бюджета от 2021 г., което е добре, но то първо не е достатъчно поради аргументите, които Ви казах и, второ, имаме проблем там, където отиват парите. Тъй като в мотивите Ви, господин Министър, които не се различават от стимулите, които бяха заложени в предното правителство, ние залагаме растеж през текущата – 2021 г., очакваме четири и нещо. На базата на какво? На стимулиране на потреблението, нали така? Обаче какъв е проблемът? Кое потребление, на какво стоки, уважаеми колеги? Вярно ли е, че по данни на българската статистика 80 на 100 от хранителните стоки са вносни. Вярно ли е, че като влезеш в един мол или супермаркет – огледайте телевизори, компютри, друга техника, каква част от нея е българска? Тоест ние не отделяме достатъчно средства – това е нашата критика, за публични инвестиции. Друг колега спомена – преките чужди инвестиции тази година вървят около 50 – 60% под нивото на миналата година, която беше трагична. Вътрешните ни инвестиции са около 19% от брутния вътрешен продукт, което е три пъти по-малко отпреди няколко години. При положение че българската държава е насочила стимулите си и компенсациите само към потребление, тоест да решаваме проблема на други страни и народи, които изнасят към България, и не компенсираме спада в чуждите инвестиции, в това число с повишени разходи на бюджета чрез публично-частно партньорство, си създаваме много сериозни проблеми. След това, какво предлагаме ние да се подобри в разходите? Предлагаме – сумата е малко по-голяма по отношение на пенсионното осигуряваме, но ние твърдим, че с около 150 млн. лв. в повече ние можем да постигнем по-голяма социална справедливост. Защото чудесно е това, че се правят усилия да се запазят тези 50 лв. за всички пенсионери, но не е добре това, че се задълбочава социалната несправедливост. Пенсионерите с максимални заплати ще получат повече, а впрочем има още един проблем тук. Да, Вие ще компенсирате българите, българските граждани с най-ниски пенсии, като ще им дадете социално подпомагане, само че ще се получи така, че като включите и социалното подпомагане, тези, които са близо до тази линия и имат по-голям трудов стаж, всъщност в крайна сметка ще получат по-малко от българската държава, което е несправедливо. Не се решава и ключовият въпрос, че хора с еднаква професия – беше казано от министъра на труда – днес за първи път с удоволствие изслушах това признание, че всъщност хората с еднакъв стаж, в една и съща професия, пенсионирани по различно време получават някъде в пъти различни пенсии. А нашето предложение решава този въпрос. Второ, казахме на предварителните срещи, че няма трансфери към общините. Колега, ние ще направим, ще се аргументираме и съм сигурен, че ще бъдем подкрепени от други колеги – малко под 100 млн. лв. за общините с конкретни разчети, в това число и за помощ на намиращите се от години в тежко състояние общински болници. Така че този трансфер към общините, а Вие не сте предвидили такова увеличение на трансфера, е абсолютно необходим. Освен това сравнителният анализ на това какво правят другите страни от Европейския съюз – почти без изключение оказват преки помощи на самонаети лица. Не е предвидено в актуализацията на бюджета и затова ние предлагаме 35 млн. лв., които да бъдат използвани за тази цел. Те се равняват на помощ по една минимална работна заплата на всяко самостоятелно наето лице. Освен това ние предлагаме по 250 лв. за началото на учебната година за семейства, които отговарят на съответните изисквания за дохода – за бедни семейства, обхващащи 120 хиляди деца от първи до четвърти клас, което ще ни струва 7 млн. 500 хил. лв. Освен това, ние считаме, че трябва да се увеличи очакваната приходна част на бюджета. Впрочем предложенията, които правим, на практика не предполагат даже увеличение на бюджетния дефицит, за което става дума, при условие че може да осъществите увеличение на бюджетните приходи с 500 милиона. И съм сигурен, колега, че Вие добре знаете, че можем да го осъществим, тъй като казахте, че се предвижда от ДДС и други приходи около 800 млн. лв., които Вие казахте съвсем аргументирано и точно, че вече са изпълнени. До края на годината правителството предполага, че може да се очакват два тежки месеца, дано да не е така, но даже и при тези изчисления би трябвало 500 милиона, консервативно погледнато, повече да влязат в хазната. Защо? Първо, Вие не сте предвидили увеличение на акцизите. Гледах потреблението на горива в Европа и в България – това ми е работа, направих си труда. Няма как при увеличение на цената на петрола вече с 10 долара отпреди месец юни – означава, че при по-високи цени на горивата Вие ще получите от ДДС повече, но тъй като и физическото потребление е по-голямо, ще получите и повече акциз. Така че, ако обичате да отчетете допълнителни 500 милиона, които ще ни позволят и в по-голяма степен да решим тези проблеми. Между първо и второ четене ние ще внесем тези конкретни предложения, ще ги защитим с конкретни разчети и се надяваме на подкрепата на колегите. Уважаеми колеги, в условията на пандемия и в условията на помощ за българския бизнес и семейства не би трябвало да има политически пристрастия. Има разлика във вижданията и политиките, но ние тук сме избрани, за да решим проблемите на страната ни в тези тежки условия. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Една кратка реплика към професор Гечев от гледна точка на бюджетния дефицит. Аз така и не разбрах – Вие предлагате най-вероятно увеличаване на бюджетния дефицит на базата на примерите, които ни дадохте в Европа и в доста европейски страни. Мен единствено ме притеснява следното нещо: българската икономика към момента е 3,6 пъти повече енергоемка от средната за Европейския съюз. Дали българската икономика би могла да покрие този дефицит след пандемията? Благодарение на нейната дейност и на прираста, която тя може да генерира във времето след пандемията, така че този дефицит да не продължава задълбочаването си. Това е единственото нещо, което ме притеснява, както и в момента виждаме, че цената на електроенергията се покачва достатъчно бързо. Дали ние можем, ако увеличим дефицита до такива количества, средните количества на Европа като размер на дефицита, разбира се, ще можем да наваксаме след пандемията от икономическия ръст на една толкова неефективна икономика, каквато е българската в момента? Благодаря. Благодаря Ви, господин Каримански. Други реплики? Няма. Господин Гечев, за дуплика. Благодаря Ви за хубавия въпрос, колега. Първо, аз казах категорично, че тези разчети не предполагат увеличение на бюджетния дефицит, а предполагат по-големи бюджетни приходи с конкретни аргументи и разчети на база на тенденциите в Европа и на пазарите в нашата страна. Второ, Второ, по отношение на енергетиката. Тя – енергетиката, ни е в такова състояние поради обърканата ни държавна политика, в това число и публично-частното партньорство. Тъй като НЕК е във фактически фалит, „Марица Изток 2“ е с 1 млрд. 200 млн. лв. натрупан „Марица Изток 2“ не е преоборудвана, не е обновена технологично, не е съобразена с новите реалности. Целият ни ТЕЦ сектор в България се намира под огромна угроза, тъй като не само „Марица но и на частните ТЕЦ-ове няма да може да им излезе сметката, даже и при новите цени, поради оскъпяването на разрешителните за замърсяване с въглероден диоксид. Докато отчитаме ниски бюджетни дефицити – това обяснявам, много ниски, и това е хубаво, дял на дълга в брутния вътрешен продукт в страните, които Ви цитирам в Европа, имат по-големи дефицити, имат по-голям дълг в брутния вътрешен продукт, ама ги гледаме през крив макарон. Ще завърша с това. Един човек, който рови в кофата за боклук, е изключително фискално стабилен, не дължи нищо на банките, не е в бюджетен дефицит, ама е в кофата за боклук, така че ние се хвалим от години, че сме с рекордно нисък дефицит и с излишък понякога, с рекордно нисък дълг – и в Африка има десет страни с още по-нисък дълг в брутния вътрешен продукт, само че сме последни в Европейския съюз. И не казах най-тревожното румънците са със 7% дефицит, ама със 7% реален растеж за 2021 г. Да Ви припомня, тъй като ние сме последни, а Румъния са предпоследни – задача за трети клас, техният растеж, като са

Кирил Ананиев, извинявайте. Ще Ви купя риза, господин Ананиев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Днес обсъждаме Проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета за 2021 г., който знаете, че това е основен финансов закон на държавата и с който се регламентират основните социални и икономически политики и приоритети на страната. Това винаги е било отговорност на управляващата партия или коалиция, които са носили и съответната политическа отговорност пред българските граждани. В момента се намираме в коренно различна ситуация – държавата се управлява от служебно правителство, на което мандатът приключва, а в същото време сме в навечерието на политическа криза. В тази ситуация възниква въпросът кой носи политическата отговорност за последствията от този законопроект? Тази ситуация нямаше как да не даде отражение върху качеството на внесения проект за актуализация на бюджета и мотивите към него. Поради оскъдната информация в мотивите се наложи на заседание на Комисията по бюджет и финанси да изслушаме министъра на финансите за по-подробна информация за предложените мотиви. Принадената стойност от това изслушване беше много малка, като наложи в писмен вид да поставим нашите въпроси, за да можем обективно и професионално да формираме нашето становище. Отговорите бяха много общи и не изпълниха целта, която си бяхме поставили. Някои от тях даже поставиха нови и по-сложни въпроси. По отношение на приходите не ни беше дадена консистентна информация за размера на брутния вътрешен продукт и очакванията за неговото развитие през следващите години, което не дава възможност да се прецени доколко са коректни оценките за потенциалните постъпления по държавния бюджет и другите бюджети в консолидираната фискална програма. Освен това има приходи с еднократен характер, а срещу тях се предвиждат условно постоянни разходи. Декларативно са посочени факторите, които оказват влияние върху нарастването на приходите, без да се направи оценка как, в какъв размер и при какви допускания влияе всеки един от тях. Не ни беше предоставена цялостна и осъвременена макроикономическа рамка, а само някои показатели от нея, което не ни дава възможност за пълноценен анализ. Не звучи сериозно, че заложеното преизпълнение на данъчните приходи, а това беше споменато преди малко и от професор Гечев, че вече е постигнато към месец юли и до края на годината не се предвижда никакво преизпълнение. Това означава ли, че предвиждате държавата да няма свой план и мерки за противопоставяне на кризата и икономиката ще бъде блокирана? Не мога да допусна и факта, че ако елиминираме някои еднократни приходи, заложени в приетия бюджет за 2021 г., като първоначалната вноска за концесия на летище София в размер на 660 млн. лв. или промяната в сроковете за деклариране и внасяне на корпоративния данък и дивидентите, и други, разбира се, ще се докаже невярната теза, лансирана в общественото пространство, за преизпълнението на приходите благодарение само и единствено на служебното правителство. Няма сигурност, че до края на годината ще постъпят и средства в размер на 424 млн. лв., представляващи 3% от авансовото финансиране по линията на Плана за възстановяване и устойчивост. Кой е виновен за това забавяне нека всеки да си отговори. За нас отговорът е ясен. По този начин на практика се прикрива допълнителен дефицит по консолидираната фискална програма в същия размер, който, между другото, ще бъде отчетен на начислена основа по методологията на Евростат. Безспорно пандемията от COVID-19 в значителна степен повлия на живота и здравето на българските граждани и българския бизнес. Предлаганите промени в разходната част засягат не само социално-икономически мерки за борба с пандемията. Освен това те ще се отразят не само върху бюджета за тази година, а и върху бюджетите за следващите години. В тази връзка беше задължително да ни се представят подробни анализи за изпълнението на консолидираната фискална програма към месец юли, в това число използването на буфер от 5%, предвиден със Закона, на очакваното изпълнение на консолидираната фискална програма към края на годината, и то не само свързани с предвидените социално-икономически мерки, но и с цялостното изпълнение на програмата. Това ни беше необходимо, за да преценим възможността за преструктуриране на разходите, преди да преминем към осигуряване на допълнителни такива. Моля да имате предвид, че към края на месец юли усвояването на разходите възлиза на 40% за тези разходи, които имат условно постоянен характер и ще продължат и през следващата година. Правилно беше да ни се представи 3-годишна бюджетна прогноза, за да преценим какво е тяхното влияние върху дефицита, дълга и другите фискални правила, регламентирани в Закона за публичните финанси. финанси. Господин Министър, зная, че Вие ще кажете, че в отговорите на нашите въпроси сте подали информация – да, в табличен вид, като крайни цифри, без обаче необходимия анализ. Тоест Вие сте приели бюджета за тази година такъв, какъвто е, и към него сте прибавили това, което искате от Народното събрание за увеличение по отделните мерки. Аз мисля, че това не е нито анализ на изпълнението на бюджета, нито анализ на очакваното изпълнение. Още повече моето мнение е, че дългосрочните политики трябва да се предлагат от едно редовно правителство, което носи политическата отговорност за всички политики, включени в неговата управленска програма. За съжаление, беше ни представена отново фрагментирана и недостатъчна информация. По отношение на социално-икономическите мерки поискахме дизайна и механизма за тяхното прилагане. В Проекта на закон се предлага 400 млн. лв. за икономически мерки и такива за запазване на заетостта. В мотивите няма едно изречение за кои мерки са предвидени тези средства и какъв е механизмът за тяхното прилагане. Сега разбирам от колегите от другите парламентарни групи, че на тях тази информация е предадена, а в отговорите на моите въпроси Вие единствено ми дадохте информация за това как се увеличават бюджетите на министерствата и ведомствата, на които са предоставени допълнителни средства. В частта за подкрепа на бизнеса и запазване на заетостта нищо не сте ми отговорили. Да не говорим, че по някои от мерките има още въпроси, които предстои да се уточняват. Например така наречените приели публичност 1000 лв. за хората на първа линия. Съществува още спор как да бъде приложен механизмът, за да се постигне консенсус за условията, при които ще се получат от правоимащите лица. Има и други примери за неяснота, липса на обективност и точни разчети при регламентирането и доказването на необходимите допълнителни средства. Липсва каквато и да е информация и оценка на дефицита на начислена основа оценка, която доказва доколко страната спазва изискванията на Пакта за стабилност и растеж. Във връзка с всичко казано дотук и въпреки големия оптимизъм, който чувам в пленарната зала, съм длъжен да Ви информирам какви рискове могат да възникнат. На първо място, ограничаване възможността за провеждане на редица важни политики заради поемането на значителни и неотменими разходи. На второ място, трайно генериране на значителни по размер дефицити – пет и повече процента от брутния вътрешен продукт, което ще генерира значителен размер на държавния дълг. На трето място, общата предпазна клауза за временно отклонение от Правилата на пакта за стабилност и растеж остава в сила тази година. Следва обаче да се има предвид, че временното отклонение от Правилата предоставя на държавите членки бюджетна гъвкавост за справяне с кризата, но при условие че не застрашава финансовата устойчивост в средносрочен план. Това е временно отклонение от пътя на корекция към средносрочната бюджетна цел. След нейното отпадане има възможност България да изпадне в процедура на прекомерен дефицит, ще бъде принудена да предприеме коригиращи мерки, което, при изчерпване гъвкавостта в разходната част на бюджета, ще доведе до промяна в данъчната система в посока по-високо облагане, тоест вдигане на данъците. Досега не сме си позволявали това, господин Министър, ето защо ние няма да подкрепим на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета за тази година. За второ гласуване ще направим необходимите според нас предложения, които наистина са необходими за справяне с тежките социално-икономически последици от пандемията без, забележете, да ангажираме едно бъдещо редовно правителство, което ще има своя програма за управление. И накрая ще спомена, че оценките досега на европейските и световните финансови институции, в това число и на реномираните рейтингови агенции, доказаха, че България води благоразумна фискална политика, финансовата система е стабилна, както и ние сме в първата тройка в Европейския съюз по най-нисък бюджетен дефицит и държавен дълг спрямо брутния вътрешен продукт. От сърце Ви пожелавам да бъдете и Вие такива управленци! Благодаря. извинявайте! Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! Репликата ми, разбира се, няма да бъде свързана с бюджетния капацитет на господин Ананиев, защото той е безспорен и дългогодишен. Ще се спра само на многократните въпроси „Кой?“ „Кой“ е нещо прословуто вече в България и точно в тази част искам да бъдем особено внимателни. Кой не внесе Плана за развитие? Мисля, че цялата зала в тази част знае. Все пак парламентите в България вече са за по 20 дни. Вие не внесохте Плана за развитие и възстановяване, така че не задавайте този въпрос на служебния министър. Мисля, че е излишно. И на въпроса: кой ще носи отговорност? Той е драматичен, тежък политически въпрос за тези два месеца, мога да Ви препратя към последните 11 години. За първите шест години отговорност носеше Станишев, той беше виновен за всичко. След това към три години отговорност носеше Орешарски. Нататък вече ковид-ът носеше отговорност. При Вас виновни няма! Защо за два месеца питате?! Благодаря.

Карам ги подред, да. Не са тръгнали по групи от самото начало и гледам да ги редувам поне да са от различни групи. Господин Ананиев, аз искам да Ви отговоря на техническите въпроси по бюджета, които зададохте. Първо, информация за БВП е предоставена и в мотивите, беше Ви предоставена и в комисиите. Що се отнася до показателите и макроикономическата рамка. Както знаете, макроикономическата рамка се публикува от правителството два пъти годишно – един път на 25 септември, когато правителството ще я публикува, защото ние я подготвяме. Сега сме Ви дали предварителните параметри за тази рамка. И втори път – месец март, когато Вие не я публикувахте. Така че нямаше рамка, на която да стъпим, публикувана, приета от правителството. Трябваше да работим с рамката от миналия октомври, върху която да започнем да актуализираме рамката за тази година. Що се отнася за насажданото преизпълнение на приходите, че било само от служебното правителство. Винаги, когато говорим за приходите, поне аз, когато говоря за приходите, казвам, че приходите и тяхното преизпълнение се дължат на два фактора: по добрата икономическа ситуация и по-добрата работа на Агенция „Митници“ и НАП. Комбинация от двата фактора, горе-долу 50/50 съотношение. Колегите изключително добре си вършат работата. Мога да Ви дам няколко примера, ако искате само за месец август. От 1 до 20 август спрямо Плана, който е изработен по Ваше време, примерно имаме 100% преизпълнение на данък върху дивидента, имаме 69% преизпълнение на ДДС само за първите 20 имаме преизпълнение на данъка върху физическите лица и на корпоративния данък спрямо Плана, който Вие сте задали за месец Има такъв план и Вие го знаете, и Вие го получавате всеки ден, или сте го получавали, когато сте били министър, и сте гледали изпълнението. Така че НАП и Агенция „Митници“ си вършат много добре работата. Когато те се концентрираха върху фирмите с големи обороти, фирмите с големи държавни поръчки, изведнъж хазната взе да се пълни по-бързо, отколкото икономическата обстановка предполага. Ние имаме преизпълнение на месечните приходи с 31%. 31% за юли месец! Колкото и инфлация, колкото и икономическо възстановяване да сложим, те не правят 31%. Както казах и в началното ми изложение, причината да имаме тези приходи, и най голяма благодарност трябва да отправим към българските фирми и към българските работници, защото в една тежка криза, в една несигурна политическа ситуация те са си свършили работата, изработили са си продукта и са си внесли коректно данъците. А пък тези, които не са си ги внесли коректно, учтиво сме ги помолили да си ги внесат коректно. И това е работата на НАП и „Митници“. Продължаваме нататък. Мисля, че за забавянето на Плана за възстановяване господин Бабикян доста ясно се произнесе. Ами ще го вкараме, ако няма редовно правителство. Нали идеята, която тук постоянно Вие казвате: редовно правителство, да прави политика, то да внася Плана. Живот и здраве, другата седмица ще има редовно правителство, то да го внесе. Ако няма редовно правителство, ние ще го внесем, или който е другият служебен кабинет, защото българският бизнес има нужда от тези пари. пари. Имаме съвсем нормално време да може този план да бъде внесен, да бъде разгледан и съответно да получим средствата в рамките на тази бюджетна година. Няколко думи за политическата отговорност за бюджета. Правителството прави проект на закон, но парламентът го одобрява. Политическата отговорност за този бюджет е на този парламент, затова Ви се плащат заплати, затова са Ви избрали гражданите. Ако парламентът реши, че не трябва да има актуализация, политическата отговорност за това, че няма актуализация, пак ще бъде на този парламент. Ние можем само да направим предложение. Ние правим предложение, Вие решавате дали това предложение е приемливо, или не е приемливо. Правителството, господин Ананиев, както Вие знаете, е изпълнителна власт, то изпълнява волята на парламента. Ние сме парламентарна република. Ако е имало периоди в държавата, когато правителството не е било изпълнителна власт, а е нареждало на парламента, силно се надявам тези периоди да са в миналото. Това ме води и до последната точка, която Вие споменахте – преструктуриране на разходи. Аз имам само един въпрос: защо са заложени разходи, ако те не трябва да бъдат изпълнявани, както са заложени? Защо трябва да преструктурираме разходи? Това какво означава? Има някакви разходи, заложени, които са сложени там само за да ги ползваме за преструктуриране, а не защото са важни или защото трябва да бъдат направени. Това е изключително порочна практика и според мен трябва парламентът да се произнася какви да бъдат разходите, а не правителството чрез преструктуриране да решава на своя глава

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, преди да Ви пусна въпросите, свързани с решението на Бюджетната комисия, Вие знаете, че Ви изпратих писмен въпрос, който е свързан с приходите за тази година. Добре казахте, че като министър на финансите знам, че има месечно разпределение на приходите по видове, които, след като приключи всеки месец, в една табличка отразяваме дали е повече, или е по-малко. Само че аз имах до месец април тази информация. В писмото, което ми връщате като писмен отговор, ми казвате – писмото е в залата оттатък, че по закон Вие нямате задължението да правите помесечно разпределение на приходите. Ако искате, ще Ви го донеса веднага и ще разберете колко неправилно се обърнахте и малко заблудихте хората, които са в тази пленарна зала. зала. Можеше да дадете приходите и тогава ще видим каква е разликата между приходите в август месец по план и по отчет. Освен това искам да Ви кажа, Вие добре го казахте и добре благодарихте на всички стопански субекти в България, които в една изключително критична обстановка дават всичко от себе си, за да могат хем да работят, хем да създават брутен вътрешен продукт, хем да внасят данъците в държавния бюджет. Да, ама съгласете се, че за да се стигне дотам, всичко това се дължи на добрата организация, която създаде нашето правителство в най-тежкия момент на кризата от COVID-19. Това не става изведнъж – август месец изведнъж те решават. Та това е продължителен процес, в който ние в най-трудните моменти, с някои редки

Това не са разходи, които са записани за преструктуриране. Това са важни разходи, записани в централния бюджет. Но в такава извънредна ситуация като COVID-19, понеже парламентът е възложил изпълнението на бюджета на правителството, на базата на конкретната ситуация правителството преценява кой приоритет е най-важен дали здравето и животът на хората и спасяването на българската икономика, или някой друг разход, който може да бъде отложен за следващия период от време.

Уважаема госпожо Председател, колеги народни представители! Бих искал да взема отношение във връзка с допълнителните разходи, които са предвидени за подпомагане на бизнеса. Да, предвидени са 30 милиона за подпомагане на въздушните превозвачи – изглежда справедливо. Предвидени са и средства, които са в размер на 100 милиона за регионално развитие и благоустройство, 16,3 милиона за Комисията за енергийно и водно регулиране. Къде са обаче средствата за туристическия сектор, който безспорно е един от секторите, който през последната година и половина отнесе най-голямата тежест във връзка с всякакви ограничения, затваряне и всичко, което е свързано с това. Тук става въпрос за заетите, но и за бизнесите. Става въпрос за ресторантьори, става въпрос за хотелиери. И аз виждам една възможност, която смятам, че по този начин тази несправедливост би могла да бъде до някаква степен променена и това е в тези отделени средства, които са в размер на 400 милиона за справяне с неблагоприятното въздействие върху икономиката. Доколкото беше обяснено от министър Василев 240 от тях са отделени за мярката 60/40, която касае всички бизнеси, а останалите 160 са за други проекти. Смятам, че би било абсолютно справедливо, предвид обема, който реализира туристическият сектор в брутния вътрешен продукт, поне половината от тези средства – 80 милиона, да бъдат предвидени специално за този сектор, като това може да бъде подпомагано във връзка с постоянни разходи или други проекти, които да подпомогнат този бизнес, тъй като при евентуално ново ограничение, а дори и да няма, редица от

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа, колеги, уважаеми господин Министър! Актуализацията на бюджета е този скромен знак на разум, който дължим на българските граждани, за да им покажем, че знаем защо сме тук. Радвам се, господин Министър, че Вие благодарихте персонално както на фирмите и работниците, така и на всички български граждани, които изпълняват своето задължение, а Вие разбирате каква е Вашата мисия в преразпределението и връщането на парите към тях. Това е една от възможностите днес да видят, че не приличаме на римски император, който след себе си иска да опожари Рим. Ако нямаше актуализация на бюджет, щяхме да оставим без правила слаба граница срещу мигрантската вълна, фирми без компенсации, ковид вълна без ресурс да бъде посрещната и пенсионери без подкрепа по правилата. Днес осигуряваме пари за Ремдесивир, а не получаваме заплати за политически скечове, в които обясняваме кой кой е. Днешният ден няма да ни оправдае, но може да е дребен намек, че можем да работим за тези, които са ни изпратили и разбираме какво е парламентарна република. До голяма степен виждаме, че в държавния бюджет на ГЕРБ, този, който беше гласуван от правителството на ГЕРБ, той не беше посветен на съживяване на икономиката. В него не се разгърна план за възобновяване на България като отговор на рецесията, причинена от пандемията ковид. И днес актуализацията е необходимата капка разум за спешни разходи, която да подпомогне малка част от секторите, най засегнати от кризата. Няма как да очакваме актуализацията да бъде иновативна, перспективна или която да дава нова посока на развитие, това е задача на редовен годишен бюджет и стабилен кабинет. Това е актуализация от първа необходимост, свързана с най-неотложните нужди, за да не изпадне държавата в криза, а гражданите ѝ да бедстват. В нея няма да намерите всичките ни приоритети, всичко, което искаме за страната в полза на зелена трансформация, стимул за електрически превозни средства, няма насърчаване за компаниите от сектора на земеделието в истинското ѝ развитие. Няма мерките за малки и средни предприятия при нормална икономика, няма фонд за солидарност. Но това не е и работата на тази актуализация. Ще видите само неотложните мерки за продължение на подкрепа на заетостта, но без иновативност. Няма средства за младите хора и тяхното навлизане в професионалния живот. Няма да намерите програми на правителството за младежки кредити, за гаранции и стипендии. В актуализацията, колеги, ще разберете, че приходната част на бюджета е добра според мен не предварително, а поради една и единствена причина, извън работата на определени сектори и тя е инфлацията. А това ни дава ясната картина как се намалява стандартът на живот на българските граждани. Мярката 60/40 предостави подкрепа за защита на компаниите, техните служители и тяхното ноу-хау, и по този начин се запазиха уменията, необходими за възстановяване. Което е добро – трябва да се признае. Затова и в тази актуализация едно служебно правителство не може да прави големи крачки в дизайн и експеримент, а да заложи на доказали се с ефективност мерки. Актуализацията на бюджета е честен и почтен начин обществото да бъде информирано за финансирането на всички мерки. Днешната политическа ситуация и бюджет запушват дупките на неотложните помощи, но поведението ни предполага оправдание за това, че не правим реформи. Ние сме като разведено семейство с паднала покупателна способност, повишени цени на лекарства, храна, ток и парно, което е щастливо, че не е взело бързи кредити – за разлика от хората. В момента ние се занимаваме единствено с дневния ред, наложен от самата криза. Приветствам нестандартната посока на един служебен кабинет за актуализация на пенсиите. Считаме, че трябва да се прояви тази смелост, която да даде малката искрица хоризонт за преодоляване на зимата и следващите месеци на най-онеправданите български граждани, а именно нашите родители, баби и дядовци. Дами и господа, над 1 млн. пенсионери са под прага на бедност и това е нашата трагедия. Да, не е разумно на пръв поглед служебен кабинет да предлага такава актуализация, но е необходимост. Ние от парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ не само ще подкрепим всяко по-високо предложение, но и ще предложим нашите виждания и за незасегнатите от актуализацията бедстващи сектори. Аз съм последният политик, който е склонен да приветства харченето на пари, които още не сме спечелили, но ситуацията е стигнала дотам, че, ако утре ги спечелим, няма да има на кого да ги дадем. Няма обяснение как е възможно – за мен, а и за моите колеги тук в тази зала, да няма увеличение на бюджета на Министерството на културата в общата мобилизация на обществото? След последната заповед на министъра на здравеопазването секторът е пред значителен спад в активността си, поради мерки за физическо дистанциране, в условия за провеждане на масовите мероприятия. В това отношение ние сме свидетели на пълната липса на средства в мерки за тази актуализация. Парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ през следващата седмица ще изготви промени между първо и второ четене, за да покажем, че подкрепата за културата при криза е мисия на всеки един от нас. Тук трябва да премахнем срока на действие на диференцирана ставка на ДДС за книги, да подкрепим оперите и театрите с пари за тестове за гостуващи артисти и възможността за използване на цялостния капацитет. Трябва да се отделят средства за Национален фонд „Култура“, които да подпомогнат свободните артисти в ковид кризата. Абсолютно необходимо е създаване на регистър на артисти на свободна практика, който да картографира сектора. Можем да създадем културни ваучери, можем да създадем друг вид ваучери и това трябва да е само началото на мисия „Култура“, която да бъде разгърната на еквивалентна основа за следващата година. Колеги, убедена съм, че тази мисия ще има много по-висока от конституционна подкрепа в тази зала и само добър финансов ресурс може да ни позволи да започнем амбициозни действия за преработка на нашия културен модел. Трябва да осигурим по-добра подкрепа за творческите школи, артистични компании, за визуалните изкуства, за музикалната индустрия и целия сектор на сценични изкуства. Не можем да дадем възможност на сектора да се проектира в бъдеще с толкова скромен дял на културна компонента в Плана за възстановяване. Това е знак, че във визията на държавничеството ни културата ще продължи да бъде символ на мизерията, а не основа за развитие на обществото ни. Ако не дадем днес този тласък за развитие на културата, то утре пак няма да имаме индустриален капацитет, а ще имаме функционална неграмотност. Няма да имаме икономика на знанието, а ще имаме ботуши в телата ни и липса на политическа култура в парламента. Господин Министър, парламентарната ни група ще подкрепи този проект и ще направим всичките си предложения между първо и второ четене в рамките на разума и на консенсуса. Ще имаме допълнителната част от възможностите за всички останали сектори както за земеделие, така и за туризъм, които да Ви представим.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми министър Василев, уважаеми колеги! Аз бих искал да концентрирам вниманието Ви, и на Вас също, върху основната част в направление „Здравеопазване“, която Вие предлагате в държавния бюджет. Тъй като на практика основната причина за актуализацията, като изключим социалната политика, която беше пренебрегната от предишните управляващи в продължение на десетилетие, е, кризата и мерките в областта на здравеопазването са тези, които ще осигурят стабилност и на икономиката, за която стана дума тук, и на културата, на която посвети така пламенно последните пет минути госпожа Капон. В този аспект аз искам да обърна на Вас и на Вашия екип вниманието, че Вие сте се концентрирали върху две основни направления. Първото направление, това е ваксинационната политика и второто е терапевтичното овладяване на пандемичното явление COVID-19. Аз ще се спра след това накрая и на един трети въпрос, който смятаме, че е изключително важен.

да се хвърли върху Вашето правителство за всички неудачи във ваксинационната политика. Това е абсолютно некоректно, тъй като тези, които управляваха здравната криза, имаха възможност да управляват ваксинационната политика в рамките на шест календарни месеца. Те оставиха България на последно място по ваксинации и е нереално да се мисли, че за два месеца може да се догони темп, който да изравни България със средноевропейския такъв. Тук следва, господин Министър, и това Ви го казах и в Комисията, много внимателно да се прецизира обемът, и тук разходът е около 50 млн. лв., който Вие сте предвидили за закупуването на ваксини. Беше Ви обърнато внимание още в началото на дискусията в нацията по проблемите за актуализация на бюджета. Тогава, когато е сключена тази сделка – на 9 април 2021 г. от правителството на ГЕРБ, България вече имаше огромни количества, огромни и е учудващо защо тогава е сключен договор, който задължава – Европейската комисия дава две възможности: на незадължителен договор и на договор, който е със задължителни клаузи. Другата възможност, която съществува също и която Вие, предполагам, че познавате, е, че държавата може да отлага доставките, което правите и в момента. Да отлага и плащанията, тоест да пренасочи тези 50 млн. лв. в посока, която е по-важна в областта на здравеопазването. Моля в рамките между първо и второ четене да бъде направен много прецизен анализ. Тук се появиха обвинения в предишните дни, че Вашият министър на здравеопазването крие някъде ваксини в хладилните шкафове в България, че едно или друго се случва. Наистина купуването на ваксини за 50 млн. лв. и същевременно даряването на ваксини и препродажбата им на Кралство Норвегия буди недоумение. Това трябва да бъде много внимателно изчистено и цифрата, която ще дойде в това първо направление, да бъде съвсем прецизна. На второ място, по отношение на лечението

медикаменти, как се ходеше по националните медии и се хвалеха определени политици, че се купува един или друг медикамент, който изобщо не беше оторизиран – нито от FDA, нито от ЕМА, а в последствие се оказа, че тези медикаменти не могат да бъдат използвани и те тихомълком отидоха някъде в складовете на Министерството на здравеопазването. Така че по отношение на тази част от Програмата ние Ви подкрепяме напълно, като също така смятаме, че между първо и второ четене, както се каза от някои други колеги в Здравната комисия, трябва особено внимателно да се обмислят количествата за единствения препарат, който е с индикация за лечение на коронавирус, а това е Ремдесивир. Накрая бих искал да Ви обърна внимание върху един много сериозен въпрос, който остана недоизяснен. От самото начало на борбата с COVID-19 до момента вината сега се хвърля

Трябва да Ви кажа обаче, че независимо многото точки, които описва доктор Кацаров, тази кампания далеч не е адекватна на това, което е необходимо да бъде разгърнато в Република България. На следващо място, има един голям проблем в бюджета на държавата и в бюджета на Националната здравноосигурителна каса, адресиран към децата и подрастващите. Направих си труда да направя анализ на решението на всички правителства на Европейския съюз за започващата учебна година и трябва да Ви кажа, че 99% от решенията са „за“ присъствена учебна година. Ние тук си позволяваме като политици, а и Вие като служебно правителство не ни давате ясна картина в момента, а остават 20 дни до началото на учебната година. Как ще започне тя? Тези две неща разяснителната кампания и отношението към децата и подрастващите, влизат в разходно перо на бюджета, което се нарича „промоция и превенция на човешкото здраве“. Ще имаме конкретни предложения между първото и второто четене и смятаме, че би било хубаво да се съобразите с тях. Благодаря Ви, госпожо Председател.

уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Реплика към професор Михайлов. Професор Михайлов, Вие казахте, изоставане, което е факт, но казахте, че не може да го наваксаме. Смятам, че можем, ако отделим достатъчно средства в бюджета, което е и стратегията ни. Както апелирахме в Комисията, така и тук повтаряме: ако отделим достатъчно средства, наистина може да наваксаме това, което беше пропуснато в последната почти една година – да направим ваксинацията.

Уважаема госпожо Председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми професор Михайлов, днес казах, че една от големите кризи в България, която не знам, за съжаление, дали след време историята ще оцени дали сме се справили или не, която става на 100 години, е ковид кризата. Безспорно тя ражда различни емоции при различни политици. В това Народното събрание, много назад в годините, хората, които са стояли в тази зала, са намирали начин – и от ляво, и от дясно, да започнат да си говорят да започнат да си говорят за важните неща, които стоят пред българските граждани, а не да се замеряме по един или по друг начин с неща от миналото, които по никакъв начин няма да решат проблемите на бъдещето. Едно е ясно и Вие го казахте от тази трибуна. Да, ние осигурихме достатъчно количество ваксини за България. Осигурихме достатъчно количество ваксини, така че българските граждани да могат да избират с коя ваксина, ако желаят, да се ваксинират – нещо, което в другите европейски държави не съществува. Само че, слушайки Ви, си спомням един друг дебат, който водихме от тази парламентарна трибуна, когато Вие настойчиво и в Комисията по здравеопазване, и от тази трибуна обяснявахте как

април имаме достатъчно ваксини, а след това казвахте, че няма достатъчно ваксини, та се питам: кога казвате истината – сега или тогава?! Благодаря Ви. Заповядайте за дуплика, професор Михайлов.

политическа отговорност за липсата на ваксини в първите пет месеца от Ваксинационната програма на целия свят, когато България се срина до последно място, то това е Вашето правителство. Правителството на ГЕРБ! Няма как да не си спомним за Вашите колеги, които осъществяваха Вашата медийна политика, как ходеха по медиите и обясняваха, че искаме да се ваксинираме, но ваксините ги няма.

по един изключително неумел начин – най-големият обем от ваксини, който беше закупен от Република България, беше поставен под съмнение от цялата нация и пак благодарение на действията на Вашето правителство. предложихме отново – не с цел да кажем има ли, няма ли, а да улесним България, както са направили и други страни – членки на Европейския съюз, каквито са Унгария, Словакия, предложихме не само един вид ваксина, а да се водят преговори и за други видове ваксини. Така че нека да не се връщаме назад с детайлни спомени, защото всички помним какво се е случило в последната година-година и половина в България.

Уважаема госпожо Председател, господин Министър, дами и господа! Искам да започна с голямата картина и тя е следната: когато България и Румъния влизат в Европейския съюз през 2007 г., още тогава има изоставане, но за този период изоставането на България спрямо Румъния е двойно. Тоест Румъния постига два пъти повече конвергенции от България или казано с българска дума – догонване на доходите на Европейския съюз. Два пъти повече от България! За това е и основната ни цел, на която трябва да бъде подчинено всичко – бюджети, реформи, икономическият растеж, колеги. Това трябва да бъде нашата основна цел, за да има по-високи пенсии, да има по-високи заплати, да има по-добра заетост и България да започне да догонва средноевропейските доходи. Затова, колеги, ключовият въпрос е ефективността. Тук едни хора дадоха два милиарда за електронно правителство. Имаме ли електронно правителство? Нямаме, тоест не е само въпросът, както тук едни колеги ни обясняваха – разходите. Не е в това въпросът, а в 8,7 милиарда за ин хаус поръчки, за което Ви поздравявам, че направихте разкритие и взехте каквито можете мерки. Ключът е как се харчат парите в България, защото се харчат безобразно. Това трябва да променим. Ние от „Демократична България“ имаме няколко конкретни примера за Вас – нещо, което може да се направи и не струва скъпо. По мярката 60/40, господин Министър, има огромни очаквания и хората казват: кандидатствахме – не получихме. В момента има един регистър на НОИ, който ако го отворите днес, има данни към юни месец кой е получил финансиране по тази и по подобни мерки. Ние Ви предлагаме друго – в Агенцията по заетостта да има регистър на всички постъпили заявления, а после да има регистър на одобрените заявления. Като го направите по този начин, няма да се види чак когато е платено, какво се е случило, а ще бъдат ясни предварителните заявки и одобрените заявки, а не както направи предишната власт. Чак когато нещо е платено, тогава става скандалът. Имаше крайно съмнителни бенефициенти по тези програми. Тоест, като обърнем нещата, се получава следното: два месеца преди плащането на парите да се видят хората, да им се видят претенциите и да се види кои са отпаднали и кои са финансирани. Следващ пример за тежка неефективност. В условията на здравна пандемия тук има едни хора, които тръгнаха да правят държавни бензиностанции. Това можеше да бъде шега в друга ситуация, но знаете, че не е. България има най-много бензиностанции на глава от населението в целия Европейски съюз – 50 милиона като начало, но с идеята да похарчат стотици милиони, разбира се. И питах Вашата заместник-министърка: какво правим с тези пари, върнати ли са в бюджета? Тя ми каза, че дотам не сте стигнали още, ама трябва да стигнете. Това са 50 милиона, а може да са повече. Също така я питах за друга гениална идея, приложена от предишното правителство – 1 милиард за ВиК холдинг в свят, който се децентрализира.

да Ви питам: каква част от този 1 милиард е кешова вноска? Тази кешова вноска помислете да бъде върната в бюджета! Това са безумни идеи на фона на ковид пандемия. Тук разни хора Ви питат: откъде ще вземем – един, два, 10 милиона, един милиард за мега ВиК холдинг?! На следващо място, има огромно притеснение каква подкрепа ще получат самонаетите лица. За тях трябва да се помислят специални мерки, за да не се окаже, че изостават и остават извън центъра на политика. За всеки случай с колегата Ганев специален въпрос по тази тема, ако днес, предвид сложността на ситуацията, нямате време да отделите специално внимание. Вижте какво се получава – пари има, а просто безобразно се харчат. Това трябва да бъде променено и тази актуализация, ако искате. Вашето време като министър е една важна стъпка това да се промени, защото някой е похарчил 8,6 милиарда за ин хаус поръчки и около 5 милиарда за обществени поръчки са отишли в малко на брой фирми. Какъв е тук проблемът? В обема на парите или в начина, по който се харчат? На първо място, колеги, проблемът е в начина, по който се харчат парите в България – това да променим и ще видите как всичко останало ще се промени. А иначе ние от „Демократична България“ подкрепяме и стоим зад Вашия подход за разнообразие данъчните проверки да започнат от големите фирми. Защото тук един дълъг период в България контролът беше фокусиран върху продавачките по пазара, преследваха ги данъчните, но за големите фирми се оказа, че няма ресурс и няма време никой да ги провери. Това да променим и ще видите как България може да бъде различна. Благодаря за Вашето внимание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

а съгласно прогнозите на Световната организация по туризъм, това се очаква в периода 2023 – 2024 г. Туристическият сектор не само търпи загуби, но е изправен на ръба на оцеляването и няма време за повече грешни решения. Докато хотелиери, ресторантьори, концесионери, туроператори и други правят всичко възможно, за да защитят имиджа ни на безопасна туристическа дестинация, служебният министър на туризма и останалите членове на служебния кабинет сякаш не разбират важността на сектора за икономиката на страната и това е видно с просто око при предложената от Министерския съвет актуализация на Закона за държавния бюджет, където средства за сектора липсват. Водещите мерки в туризма, които се изпълняват за неговото подпомагане и в момента, бяха въведени от Политическа партия ГЕРБ и третия кабинет с премиер Бойко Борисов след началото на пандемията и по време на първите месеци от управлението ѝ, като например мярката 60/40 за заетите, която от туризма бе надградена на 80/20; държавната помощ от 35 евро на седалка за туроператори, които ползват чартърни полети, за да се стимулира чуждестранният туристопоток; държавната помощ за туроператорите, за да може те да възстановят на клиентите си парите за нереализирани пътувания вследствие на пандемията; задължителното намаление на минимум 50% на цените на чадъри, шезлонги за морските плажове и съответното намаление на концесионните плащания. От решенията на нашия кабинет остана и подпомагането с безвъзмездна финансова помощ на микро-, малки и средни предприятия по линия на ОПИК за оборотен капитал, която се дава както директно на предприятията, така и пред НАП. Благодарение на усилията на нашия кабинет с премиер Бойко Борисов на европейско ниво успяхме да договорим и мораториум върху погасяването на кредитите, което е ключово за оцеляването на всички български предприятия в сектора. Тук бих искала да Ви попитам дали в момента се водят такива разговори на европейско ниво с оглед и на четвъртата вълна, в която се намираме и с очаквания пик през месеците септември и октомври? Какво направи служебното правителство? Създаде програма за безплатни почивки на ученици и учители за 15 млн. лв., всъщност действа и мярката 60/40, но при условия на 40% спад в оборота, което, извинявам се за думите, но това е чиста подигравка със сектора, особено сега в разгара на летния сезон, когато те работят и имат надежда за възстановяване. На практика тази мярка не може да се използва от компаниите, защото за да могат да го направят, те трябва да са изправени пред фалит. Това ли иска служебният кабинет? Вече почти година и половина по-късно е редно служебното правителство, което управлява в момента, да съумее да създаде нови политики и да отговори на конкретните очаквания на бранша съгласно новите реалности. Туризмът всеки ден е изправен пред изпитания, и то не само от трудната среда на работа, но и пред неизвестността и хаоса, които управлението на държавата в момента им налага. Представете си как трябва да се работи и да се назначават служители на работа, при условие че не се знае какъв е хоризонтът на дейност или как да се планира, когато управленските решения се разминават или си противоречат. Изглежда сякаш координацията между служебния министър на туризма и неговите колеги липсва или е напълно хаотична. Необходимо е вече да е започнало планирането и подготовката на сезон зима 2021 – 2022 г. и сезон лято 2022 г., да се договарят чартърни програми и да се фокусира рекламата за следващата година. В четвърта ковид вълна сме и според специалистите работодатели, работници и служители от сектор „Туризъм“ имат спешна нужда от подкрепа сега – не утре или в други ден, когато някои от тях може и да са фалирали, или да са безработни заради липсата на решения и мерки от страна на служебния кабинет. Туристическият бранш има нужда от предвидимост и последователност, чуваемост и разбиране. предложената от служебното правителство актуализация на държавния бюджет са заложени 430 млн. лв. за мерки за бизнеса и отново само за мярката 60/40, чиито нови условия, по които ще се провежда, още са неясни, липсва целева подкрепа за туризма, не са предвидени средства, които пряко и безвъзмездно да подпомогнат туристическия бизнес, което сериозно ще го засегне и ще стопира неговото възстановяване. Настояваме за незабавно продължаване на мерките за подкрепа на осигурителния доход на работещите в туризма, дори тази мярка да се надгради, като се подпомага пряко всеки зает в сектора, да се обмислят и мерки, които да задържат работниците и служителите извън сезона. Настояваме за продължаване на мерките за безвъзмездна финансова помощ за оборотен капитал и капиталови разходи на компаниите, както и за подпомагане на туроператорите за възстановяване на парите от своите клиенти за нереализирани пътувания. Настояваме и за увеличаване на средствата за маркетингови и рекламни дейности, също и да се удължи срокът на ДДС за стоки и услуги, който изтича на 31 декември 2021 г. – ДДС 9%, както и да се удължи срокът за действие на мярката 35 евро на седалка. Това трябва да намери своето отражение в предстоящата актуализация на държавния бюджет час по-скоро. Най-важното за сектор „Туризъм“ са кадрите, а липсата на предвидимост и подкрепа води до напускане или преквалификация на работещите в него. Ако не се вземат спешни мерки, това ще доведе до липса на кадри и до понижаване на качеството на българския туристически продукт, което не трябва да допускаме. Благодаря Ви за вниманието. Между първо и второ четене ще направим нашите предложения за конкретни мерки. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Целта на днешния дебат е какво можем да направим, а не да се отклоняваме по темата и 70% и повече от изказването да бъде какво сме направили. Ако ще говорим какво сме направили за туристическия сектор, нека да не споменаваме само мерките, а да кажем какво се случи, за да може този бранш да е на това ниво, както е в момента – отваряй, затваряй, никаква предвидимост, буквално хората бяха оставени на улицата.

Както чухте от министър Ананиев, повечето приходи са поради две основни причини. Едната е по-високо потребление заради това, че по време на ковид кризата през миналата година хората не са потребявали, стояли са вкъщи, били са затворени заведенията и така нататък – това е една от причините, втората причина е инфлацията. Инфлация, която направи желязото двойно по-скъпо, направи петрола двойно по-скъп в сравнение с цените преди ковид кризата, електроенергията, пластмасата, горивата – всичко скочи почти двойно. скочи почти двойно. Тези основни продукти водят до по-високи приходи в бюджета. Това е само забележка от моя страна. Причината ние да се въздържим, защото вече знаете, че нашата група ще се въздържи, господин Министър, една от причините, разбира се, има много други причини, но една от причините е това, че ние в този бюджет не видяхме никаква подкрепа за енергийно интензивните предприятия. Енергийно интензивните предприятия произвеждат 20% от брутния вътрешен продукт на България. Те имат консумация всъщност делът на електроенергията в тяхната себестойност е повече от 20% и затова се наричат енергийно интензивни предприятия. Тази електроенергия скочи с повече от 100% към момента. За утре цената е 210 лв., имаше време, имаше дни, в които цената бе дори над 300 лв. При обичайна цена, при очаквана и при бюджетирана цена от тези енергийно интензивни предприятия, в рамките на около 100 лв., тоест те вече плащат двойно по-висок разход за електроенергия. Както вече казах, тези предприятия произвеждат 20% от брутния вътрешен продукт. В края на месец юли наблюдавахме дни, в които част от тези предприятия бяха затворени и неработеха, затова че не можеха да си позволят да платят цената на електроенергията. Моят въпрос е: защо в тази актуализация няма нито един лев да бъдат подпомогнати тези предприятия? Добре е, че Вие благодарихте на българския бизнес, затова че е произвел блага и е платил данъци, само че с очакванията ни за високи цени през зимата, може да се окаже, че догодина броят на фирмите, които плащат данъци, ще бъде много по-малък. Както вече ще кажа за трети път, тези енергийно интензивни предприятия произвеждат повече от 20% от брутния вътрешен продукт. Между другото, сред тези предприятия има и държавни такива – например БДЖ, повечето от ВиК дружествата, „Мини Марица изток“, тоест, ако Вие измислите програма, по която да подпомогнете енергийно интензивните предприятия, Вие реално ще подпомогнете и държавни такива, които аз очаквам да бъдат най-зле засегнати, най-силно засегнати, защото са, как да Ви кажа, най-закрепостени, защото са най-малко гъвкави в подобни ситуации от всички тези предприятия, които са енергийно интензивни. Тоест това, което аз Ви предлагам, е да възложите на Вашия екип в Министерството на нас заплатите ни се плащат, за да гласуваме бюджета. На Вас пък Ви се плащат, и на Министерството на финансите, за да измислите предложение и да предложите решение за това, как да бъдат подпомогнати тези фирми. И ще ми позволите само една забележка накрая. Конкретната част в бюджета, касаеща енергетиката, е да се осигурят на енергийния регулатор 16,3 млн. лв., които се присъждат на база на загубени дела. Тук е важно да се разбере каква е същността на тези дела, защото ние чухме от Вас в публичното пространство упреци към регулатора, затова че е загубил делата и съответно предложение за наказание в актуализацията на бюджета да им намалим, грубо казано, парите за дрехи. Само че делата са свързани с едни приватизирани ВЕЦ-ове преди около 20 години, които са приватизирани почти за без пари, за по 200 – 300 хил. лв. са приватизирани 117 ВЕЦ-а! Тези ВЕЦ-ове отдавна са изплатили инвестиционните си разходи, просто защото те са приватизирани без пари. И въпреки че тези ВЕЦ-ове са си изплатили инвестиционните разходи, те са имали претенции към регулатора да им бъде плащана висока преференциална цена такава, каквато се плаща за чисто нови ВЕЦ-ове, които струват много милиони левове да бъдат изградени. И регулаторът взема решение, че тъй като тези стари ВЕЦ-ове са купени почти без пари, са си изплатили инвестиционните разходи, тяхната цена ще бъде различна. За пет-шест такива случая съдът с окончателно решение е решил друго и това са тези 16,3 милиона. Но според мен Вашата роля трябва да е да подкрепите регулатора, да видите къде е проблемът и да му помогнете да защити в останалите случаи обществения интерес, който със сигурност не е да надплаща многократно

Благодаря Ви, господин Добрев. През 2013 г. трябваше да бъда енергиен министър след Вас и да оправям една доста голяма каша, за съжаление. В момента това, което ми казвате: защо като финансов министър не оправя енергийната каша втори път? Има си енергиен министър – той се е захванал със задачата. Конкретно. Най-добрата помощ за предприятията, които ползват много енергия, е цената на тази енергия да е ниска, а не ние да им даваме нарочни помощи. Защо наблюдаваме висока цена на енергията в последните няколко седмици? Хайде да започнем подред. Хайде аз да Ви попитам: защо не работи ПАВЕЦ „Чаира“? 850 мегавата от енергия, която може да бъде диспечирана на момента, в момента е извън строя и ние не можем да я ползваме, защото от три години се точи ремонт на ПАВЕЦ „Чаира“

НЕК има проблеми с друга част от хидрокаскадите, както много добре знаете. Те също не работят, също са в едни безкрайни ремонти. Трето. На енергийната борса правилата в момента са направени така, че един търговец може да подаде реално неограничен брой оферти – за 100, за 110, за 120, за 200, за 500 лв. с едно обезпечение, което позволява да има спекула на енергийната борса. Четвърто. ТЕЦ въпреки по-високата цена на енергията, по незнайни причини с ръководството, което е одобрено и назначено преди нашето правителство, за съжаление, реши, че няма да участва на пазара за енергетика и се включи горе-долу с десетина дни – две седмици по-късно, съответно в момента, в който се включи, цените на електроенергията паднаха. Тук въпросът е: защо ТЕЦ „Марица изток 2“ не се включи по-рано и чии интереси бяха обслужени? Делян Добрев.) Да, ще Ви отговоря. Още един въпрос: защо България в момента не ползва пълния обем на азерски газ от един милиард кубични метра, които идват на цена два пъти по-евтина от цената, на която купуваме от „Газпром“ и защо „Булгаргаз“, четейки договора като дявола евангелието, не чете клаузата, в която се казва, че този газ може да бъде доставен по българо-гръцката връзка, която все още не е направена? Държа да отбележа,

Всичко това води до по-високи цени на електроенергията и води до всички тези проблеми. Сега на въпроса Ви: дали ние трябва целево да подпомагаме предприятията, които са големи енергийни консуматори? Как става подпомагането? Държавата продава квоти, те влизат във Фонда за гарантиране на сигурността на електроенергийната система и след това тези пари от Фонда се използват съответно или за субсидии към някои големи предприятия, или за субсидии към всички български граждани. В случая в България те се използват за субсидии към всички български граждани и фирми, а не конкретно към една част от фирмите. Ако Вие искате, да вдигнем цената за всички останали, за да я намалим и да дадем целеви субсидии на част от големите консуматори на енергия?! Кажете го: да

Благодаря Ви. Заповядайте. Господин Добрев, момент само да попитам, тъй като господин министърът беше толкова бърз, че малко прекъсна процедурата. Има ли реплики към господин Добрев? Няма, добре. Заповядайте, господин Добрев. Господин Василев, аз се радвам, че не сте енергиен министър, като Ви слушам, защото Вие не знаете основни понятия, свързани с енергетиката. На Вас Ви е една каша в главата по отношение на енергетиката. (Шум и реплики.) И тъй като казахте, че сте наследили каша от мен тъй като казахте, че сте наследили каша от мен (шум и реплики), всъщност кашата аз я заварих и до голяма степен тя беше разрешена до момента, в който Вие станахте министър. Вие в тези три месеца, в които бяхте министър, приложихте мерките, които вече бяха подготвени от Министерството. Тоест Вие не направихте нищо ново, с изключение на това, че ги облякохте във форма –доклад от Световната банка, и ги приложихте. Впоследствие тези мерки бяха приложени от това И за разлика от Вас, който по незнайно какви причини веднъж бяхте избран за енергиен, после за финансов министър от двама диаметрално различни президенти, ние всички тук сме избирани в тази зала от българските граждани. Вие просто сте назначавани по някакъв начин от някой – може би с някакви връзки, докато всички ние тук сме избирани от българските граждани и впоследствие сме избирани за министри, а не назначавани. Благодаря. (Ръкопляскания от И е срамота, че Вие сте министър на финансите и не сте се запознали с кореспонденцията между „Булгаргаз“ и азерската стана по отношение на вноса на газ! Ако бяхте запознат с тази кореспонденция, нямаше да говорите поредните глупости от тази трибуна. Благодаря

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Василев! Аз отново искам да върна фокуса към мерките, които са насочени към бизнеса в предложения за разглеждане бюджет. В предложената от служебното правителство актуализация на държавния бюджет са заложени 400 млн. лв. за мерки за бизнеса, но само за мерките 60/40 и една нова модификация на мярката 75/0, известна като „Запази ме плюс“. Новите условия обаче по мярката 75/0 още не са ясни, което означава, че липсва и предвидимост при осъществяване на дейността на фирмите. Всъщност мярката 75 плюс до този момент беше насочена към работниците и служителите, които осъществяват дейност в затворените сектори от икономиката съгласно заповед на държавен орган. Сега не виждаме в актуализацията на бюджета по какви критерии какви мерки ще бъдат разпределени тези финансови средства, които са определени в размер на 100 млн. лв. Липсва целева подкрепа, аз отново ще повторя, както и колегите преди мен, за сектор „Туризъм“ – от транспорта е облагодетелствана само авиацията с целева субсидия от 30 млн. лв. В предложения за актуализация държавен бюджет липсва и продължаване на мерките за фиксираните разходи на компаниите. Мярката 60/40, която вече е известна със своята ефективност, в подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта и доходите на работниците и служителите във варианта, в който се изпълнява към момента, а и вариантът, който Вие предлагате да бъде продължен до края на годината, на практика оставя без подкрепа една голяма част от фирмите, които изпитват затруднение при осъществяване на дейността си и които имат спад в приходите от продажби между 20 и 30%. Сегашният вариант на мярката всъщност предоставя възможност за финансиране на тези работодатели, които имат спад в приходите от продажби не по-малко от 30%, като финансовата подкрепа в този случай ще бъде 50%, а тези, които имат спад в приходите от продажби 40%, ще имат финансова подкрепа от държавата в размер на 60%. Това означава, че са допустими фирми, които на практика са почти пред фалит, както и че фирмите се стимулират по този начин да не отчитат реалните си приходи, да осигуряват служителите си на минималния осигурителен доход за съответната длъжност или на минимални часови ставки. Същевременно от 1 юни 2021 г. беше преустановена и целенасочената подкрепа на заетите лица, осъществяващи икономическа дейност в сектори „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Туризъм“ и „Транспорт“ чрез проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“. Именно за тези хора в момента не виждаме в актуализацията на бюджета отделени финансови средства, които да ги подкрепят при една бъдеща сериозна криза, която би могла да затвори тези бизнеси. От парламентарната група на ГЕРБ-СДС сме внесли Проект на закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. В него се предлага уреждането на траен, устойчив и предвидим механизъм за подпомагане на заетостта от държавата, когато са въведени ограничения от страна на държавен орган и те оказват въздействие на стопанската дейност на предприятията и на работодателите. Предложените промени отчитат опита, придобит по време на повече от една година предоставяне на компенсации от държавата за работодатели и работници по време на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка в периода март 2020 – юли 2021 г. Именно тези промени, ако, разбира се, имаме възможност да ги приемем в това Народно събрание, ще позволят при настъпване на извънредни обстоятелства и ситуации работодателите да имат предвидимост на това каква подкрепа могат да разчитат от държавата си. И в заключение искам да посоча, че наистина е много важно да се обърне внимание на средствата, които трябва да бъдат отделени за най-засегнатите сектори от икономиката. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Жекова. Реплики? Не виждам. Колеги, тъй като часът е вече 17,56 ч., предлагам да прекратим заседанието и утре продължаваме в 9,00 ч. със Закона за държавния бюджет.